Idemo na točku 3. - Izvješće o provedbi Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog Izvješća. **Ivić, Tomislav Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je još jedno Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravima Hrvatskih branitelja koje se odnosi na proteklu 2009. godinu, mislim da ćete se svi složiti sa mnom da je riječ o jednom zaista temeljitom, cjelovitom i sveobuhvatnom izvješću koje potvrđuje činjenicu da Republika Hrvatska ima dobro ustrojen sustav skrbi o Hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji ali prije svega o stradalnicima Domovinskog rata. Nije po tome Hrvatska ničim posebita jer slične sustave skrbi o stradalnicima rata imaju i druge zemlje i u nama susjednom okruženju od Slovenije, Bosne, ali i druge zemlje posebice tu mislim na Sjedinjene Države i Izrael koje često ratuju. Dakle i zemlje koje su izgubile ratove skrbe o stradalnicima rata. I to je pravilo u svijetu. Ono što je posebno značajno i bitno za Zakon o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji da je to provediv zakon, drugim riječima da se on zaista i provodi u praksi, da država svoje obveze koje proizlaze iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja uredno izmiruje i da se ne događa ono što se vrlo često događalo, da postoji zakonska odredba koja se ne provodi u praksi ili se djelomično provodi pa se stvaraju obaveze koje se prije ili kasnije moraju riješiti. Imali smo takvih slučajeva u proteklih 6,5 godina kada smo gotovo milijardu i pol kuna morali isplatiti iz državnog proračuna na osnovu zakonskih odredbi koje su postojale ali koje se nisu dosljedno primjenjivale. Iz ovog izvješća je vidljivo da je 2009. godini za provedbu zakona iz državnog proračuna osigurano i realizirano 6 milijardi 280 milijuna kuna ili 73, četiri milijuna kuna više nego što je to bilo u 2008. godini. Dakle, ne radi se o velikom povećanju, vrlo malom u postotnom iznosu. Ono što sam rekao i u uvodu sve obaveze su i izvršene, a ja ću samo spomenuti neke od najznačajnijih koje su na osnovu zakona realizirani. Uredno su izvršene sve obveze po osnovi trajnih prava prema stradalnicima Domovinskog rata, prema Hrvatskim ratnim vojnim invalidima, prema obiteljima poginulih, zatočenih i nestalih. Uredno je izvršena obveza obveza nabavke ortopedskih pomagala za one koji po zakonu imaju pravo. Država je u prošloj godini isporučila i 119 automobila za 100%-ne Hrvatske ratne vojne invalide prve skupine, dakle za najteže Hrvatske ratne vojne invalide. Besplatno su osigurani udžbenici za 15 tisuća 790 djece Hrvatskih branitelja na osnovu zakona i uz primjenu imovinskog cenzusa. Stambeno je riješeno 802 zahtjeva Hrvatskih branitelja, odnosno njihovih obitelji. Uspješno se provodi program zapošljavanja Hrvatskih branitelja koje je usvojila Vlada, a resorno ministarstvo ga provodi i mogu tu posebice spomenuti jedno od najuspješnijih mjera ovog programa, Braniteljsko zadrugarstvo samo prošle godine je uz potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovano 66 novih zadruga. Ukupno ih je sada preko 400, a uz direktnu potporu ministarstva oko 300 je osnovano. osnovano. Provodi se uspješno i program rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida, a kroz program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih Hrvatskih branitelja, Hrvatskih ratnih vojnih invalida izvršen je sistematski pregled tisuću 391 osobe iz obitelji Hrvatskih branitelja. Ono što je nažalost neminovnost uz vojne počasti i uz pokrivanje troškova pokopano je tisuću 232 Hrvatska branitelja. Naravno da su i ostale obveze tu mislim na mirovine, bilo da je riječ o invalidskim mirovina, bilo da je riječ o obiteljskim mirovinama uredno izvršavane u prošloj godini. Vrlo uspješno je u protekloj godini poslovao i Fond hrvatskih branitelja, jedan od najjačih fondova u državi. I bez obzira na ovu tešku i složenu gospodarsku situaciju fond je ostvario značajan dobit u 2009. godini. Dobit fonda je bila 247 milijuna kuna ili za 25% više nego što je to bilo 2008. godine. Ukupna vrijednost imovine koncem 2009. godine bila je 2,3 milijarde ili 2 milijarde i 300 milijuna kuna, što je za 94 milijuna kuna više nego što je bila dobit koncem 2008. godine. Porasla je značajno i vrijednost udjela u Fondu hrvatskih branitelja, tako da je koncem godine vrijednost udjela bila 723 kune ili 27% više nego koncem 2008. godine. A sa zadovoljstvom moram reći da je ovih dana i dodatno porasla vrijednost udjela u Fondu hrvatskih branitelja, ona je gotovo 800 kuna. Na osnovu ovako dobrih rezultata u poslovanju Fonda hrvatskih branitelja, uspješno je funkcionirao i Fond za stipendiranje Hrvatskih branitelja i djece Hrvatskih branitelja. Tako da je u 2009. godini za školsku godinu 2009./2010. godine iz fonda odobreno 10 tisuća stipendija za studente i srednjoškolce za što je osigurano iz dobiti Fonda hrvatskih branitelja 63 milijuna kuna. Riječ je o stipendijama koje su u iznosu tisuću kuna za studente i 400 kuna za srednjoškolce. A sa zadovoljstvom mogu reći da je u protekle 4 akademske odnosno odnosno školske godine kroz ovaj Fond za stipendiranje, a temeljem dobiti iz poslovanja Fonda hrvatskih branitelja, omogućeno više od 30 tisuća stipendija za Hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja. Također uspješno je funkcionirala i Zaklada hrvatskih branitelja koja također sredstva dobiva iz ostvarene dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz toga, iz te zaklade u prošloj godini 9410 zahtjeva hrvatskih branitelja pozitivno riješeno za financijsku potporu i da je iz Zaklade hrvatskih branitelja za tu namjenu isplaćeno 20,5 milijuna kuna. Dakle, iz svega ovoga što sam dosad rekao vidi se da je, kada su u pitanju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji jedna uspješna 2009. godina, bez obzira na sve poteškoće koje smo imali imali kao država u proračunskom, financijskom smislu, da hrvatski branitelji ničim nisu bili zakinuti, dapače da je država poduzela sve kako bi izvršila sve ono što kroz zakonske propise pripada hrvatskim braniteljima. Rekao sam da svaka moderna i organizirana država posebice skrbi o o sudionicima Domovinskog rata, posebice o stradalnicima Domovinskog rata. Ponovit ću i ovdje onu tezu koju uvijek i u svakoj prigodi kažem, da su hrvatski branitelji najzaslužniji za obranu obranu i stvaranje neovisne, suverene, demokratske Hrvatske i da se ne radi ni o kakvim privilegijama, jer privilegijama se ne mogu nazvati prava koja proizlaze na osnovu stradanja u Domovinskom ratu. A posebice ako znamo da su u pitanju financijska sredstva koja se kroz Zakon o pravima hrvatskih branitelja usmjeravaju ka ovoj populaciji, gotovo 97% se odnosi na stradalnike Domovinskog rata, a svega 3, 4% se odnosi na hrvatske branitelje. I reći ću i to jer u posljednje vrijeme je bilo dosta rasprave o tome da velika većina hrvatskih branitelja, njih 80% dakle gotovo 380 tisuća je u radnom odnosu, da dakle iz radnog odnosa ostvaruju egzistenciju i za sebe i za svoju obitelj. Tako da kada govorimo o onome što se zovu prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima treba imati u vidu i ovo što sam maloprije rekao da se to prije svega odnosi na obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, da se to odnosi na hrvatske ratne vojne invalide, dakle koji su izgubili dijelove svoga tijela u obrani Republike Hrvatske ili koji su obolili, a oboljenje je prouzrokovano upravo sudjelovanjem u obrani Republike Hrvatske. Evo za ovo toliko. Hvala lijepo, a što bude trebalo odgovoriti tu smo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ratne veterane? Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Hvala. Evo kao što je ministar Ivić u uvodu rekao apsolutno se slažem da su branitelji najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske i naravno da im moramo i ovaj puta odati počast za ono što su dali, a mnogi su poginuli, 14 tisuća ljudi je poginulo, tisuća ranjeno, 1100 nestalo. I tu ama baš nema nikakve dvojbe i uvijek svi moramo isticati taj doprinos koji su hrvatski branitelji, hrvatski građani, a i drugi hrvatski građani koji nisu bili pripadnici Hrvatske vojske, ali su na drugi način pridonijeli stvaranju Republike Hrvatske i njima također moramo odati počast i ovim putem ćemo zahvaliti hrvatskim braniteljima za ono što su napravili za stvaranje neovisne Republike Hrvatske. Također, isto što je rekao u uvodu ministar Ivić, nekoliko riječi ponovit ću ga. Apsolutno se slažem da je ovo jedan dobar primjer kako se izvješće može napraviti dobro, konstruktivno, korektno. Ja nisam tu dugo u Saboru, ali prijašnja izvješća su sigurno bila lošija od ovoga koje imamo sada i to moramo jasno reći, to je dosta stvari pregledano, dosta stvari se da iščitati i onaj tko ih želi iščitati može puno stvari i predložiti novih itd. Naravno, sukladno tome ćemo mi na neke stvari ukazati i neke stvari ću predložiti i nadam se da ću naići na razumijevanje od ljudi koji sada vode Ministarstvo branitelja. Također ću reći da će klub SDP-a podržati ovo izvješće i biti ćemo za, naravno na kraju ćemo prihvatiti i biti ćemo za. Evo nekoliko stvari za ono što mislim da treba upozoriti ministra kao najodgovorniju sad osobu. Čitajući izvješće utvrdio sam i tu treba vidjeti i pogledati i možda drugačije, drago mi je da je danas ministar ovdje, ministar Ivić jer uobičajeno nas ministri zaobilaze pa šalju svoje pomoćnike i tajnike. Temeljem ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine referirat ću se malo na mirovine koje smo dali pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji u 2009. godini prosječna su bila, to smo vidjeli u izvješću piše 5963 korisnika različitih mirovina, invalidskih i obiteljskih i utrošeno je ukupno oko 220 milijuna kuna. U 2006. godini, u to vrijeme ja nisam bio ovdje, ali sam to našao, se provodila rasprava u Saboru i upravo je ministra Ivić kao tajnik govorio o tom problemu. On je u obrazloženju prijedloga rekao u uvodnom dijelu da će se ta provedba će trajati u roku od 3 godine, citirat ću u 2006. godini riješili bi se članovi obitelji, u 2007. godini 1100 ratnih invalida koji su prošli postupke procjene invalidnosti, u 2008. još 2500 ratnih invalida iz HV-a što ukupno daje broj od otprilike 4 tisuće korisnika. Želim samo reći da sada imamo 2 tisuće ljudi koji su dobili status invalida i mirovinu, 2 tisuće ljudi, da je to uvećano u odnosu na 2008. 93% i da smo potrošili naravno sada ukupno oko 220 milijuna kuna. A želim ovo reći i ukazati da je to primjer bio možda nerealnog planiranja i da bi trebalo povesti računa o budućim projekcijama i planiranju troškova i da bi tu trebalo pristupiti ozbiljnije, temeljitije i znao sam dovoditi možda u zabludu zastupnike kada kod predlagatelja sredstava za provedbu zakona. Također iz samog izvješća, malo ću se referirati o stambenom zbrinjavanju i kreditiranju branitelja, vidjeli ste da prošlu godinu i ovu godinu su na žalost najviše je tu nešto sredstava oduzeto iako moramo biti jasni i reći da Ministarstvo branitelja nije pogođeno ovim rebalansima ovim rebalansima previše proračuna osim ove stavke dvije stambeno kreditiranje nešto za udruge proizašle iz Domovinskog rata. O tome ćemo kasnije. I da sam tu, moram naravno izraziti zabrinutost zato što i mi imamo još puno, jako puno ljudi koji su invalidi Domovinskog rata. I ja znam situaciju i to nije sada nekakva posebna kritika, razumim totalno situaciju danas. Ali smatram da ja se više brinem za budući proračun što će se desiti iduće godine, da li će se sredstva još manje smanjiti. I tu ćemo naravno imati problema sa stambenim zbrinjavanjem pripadnika Hrvatske vojske odnosno branitelja i stambenim kreditiranjem ljudi koji su bili. Otprilike i prošle godine i ove godine su smanjena sredstva za .../Govornik se ne razumije./... oko 150 milijuna kuna i to je dosta. To se dosta odrazilo na taj stambeni fond, a opet kad gledamo situaciju kod POS-ovih stanova vidjeli ste da se grade ti stanovi što je dobro. Naravno podržavamo i to i podržavam i to, ali da je mnoštvo tih stanova prazno. Imamo primjer, tipičan primjer u gradu i drugdje ovdje u Zagrebu i ne znam možda bi se u tom smislu možda nešto napraviti da napravimo nekakvu ne znam sada kompenzaciju, dogovor, ugovor da popunimo te stanove. Stanovi su prazni, prazni, branitelji su bez stanova, invalidi su bez stanova i možda bi se to možda moglo nešto korektno i konstruktivno napraviti tako da učinimo dobro, učinimo dobro da te stanove riješimo, a učinimo dobro ljudima koji su invalidi Domovinskog rata i koji su bez stana. Kao što sam rekao mi ne znamo kakav će biti proračun za iduću godinu da li će doći do kakvih smanjivanja, a posebno za Ministarstvo branitelja i obitelji i međugeneracijske solidarnosti. I tu se nadam da nećemo imati nekakve posebne nekakve posebne traume s obzirom da je to osjetljivo područje, da smo svi osjetljivi na branitelje i da moramo iskazati uvijek svoju zabrinutost, a interes kada su u pitanju branitelji. Kada smo već kod tog volio bih također pitati ministra da li će se ići u smanjenje mirovina. Da li imamo informaciju kako, na koji način, potpuno smo svjesni, potpuno treba biti realan u današnjoj situaciji i krizi u društvu i stvari koje se dešavaju i potpuno se slažem da branitelji ne moraju biti posebna kasta u ovom društvu, da moramo svi podjednako podnijeti teret. ako ćemo govoriti o smanjenju mirovina za branitelje trebamo razmisliti o modelu, o načinu. Možda ne bi trebalo ići na linearno smanjivanje mirovina svima, nego razmisliti kako, na koji način gledati staž, gledati ulogu unutar Hrvatske vojske, koliko su ljudi proveli vremena itd. Sigurno ima ljudi koji su više zaslužni, odnosno sigurno ima ljudi koji nikada nisu bili u Hrvatskoj vojsci a da su dobili određenu mirovinu, pa bi možda trebalo razmisliti, naći kriterije, sve skupa to rastresti i predložiti nešto što uistinu može biti zadovoljavajuće za sve nas. Gledajući i čitajući samo Izvješće naravno rekao sam ako vam se svidjelo ovo kazalo i način evo po tome ću i govoriti kako je to sve fino napravljeno i kako je to elaborirano. Reći ću nekoliko riječi o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kao što je rekao ministar dobit je 247 milijuna i to je dobro. To je jedna bitna i važna stvar i oko toga imamo za sada konsenzus, iako su neki pokušali razbiti to sve skupa. Ali mislim da politiku koju vodi za sada kažem Fond branitelja je dobra i on iskaziva dobit i tu moramo dati potporu apsolutno i to je vrlo korektno i iz toga se financira zaklada i mnoštvo stvari o kojima je govorio sam ministar. Ali ja ću se malo referirati na ono Hrvatske vojske koji su prošli kroz Domovinski rat. Vidjeli ste te podatke Vidjeli ste te podatke svi skupa i vidjeli ste da imamo 501666 branitelja. Imate tu po sektorima borbeni sektor 440000 a neborbeni 18315. Imamo borbeni i neborbeni sektor. Po meni to nije baš najbolje i najsretnije riješeno. Sad imamo situaciju da imamo borbenog i neborbenog branitelja u isto vrijeme u istoj kategoriji. Treba biti ili borbeni ili neborbeni, a između je to tako kako je. Molim? A vidim da ima, znam da ima. Ja kažem da to možda nije najsretnije riješeno. Ono što želim reći vezano za ovaj Registar branitelja, a to je da imali smo zadnjih dana žestoku nekakvu kampanju oko toga. Ono što je cilj i ideja bila, a to je da se i ono što ja predlažem da se napravi ta kategorizacija branitelja, da je meni naprosto je nevjerojatno da imamo samo 18000 u neborbenom sektoru. Ovdje se vidi po danima i to je jasno pregledno, ali ono što se ne vidi koliko to ljudi je prošlo kroz kroz borbene postrojbe. To je ono bitno. To se ne vidi, pa ja tražim i zato ja smatram da mi moramo napraviti Registar branitelja po ustroju Hrvatske vojske iz vremena kada se vodio rat. Znači, '95. i '96. godine kraj i to Ministarstvo obrane, upravni dio, Glavni stožer, zborna područja, ratne brigade, mornarica, zrakoplovstvo, MUP, temeljna policija, pričuvna Specijalna policija, narodna zaštita, civilna zaštita, vatrogasci, šta ja znam koje kategorije što mogu biti biti glumci, sportaši, političari, novinari da se točno vidi tko je gdje. Mi iz ovoga ne vidimo upravo to koliko ima ne znam novinara koji je dobio status branitelja, koliko je dobilo političara, koliko je dobilo glumaca, koliko je dobilo drugih građana koji su na drugi način zaslužni za stvaranje Republike Hrvatske. Kao primjer taj uzeo sam iz ovog

pa primjer ime, nije bitno sada ime, nego bitno je to što piše da je čovjek od 1.10. '90.-te godine u postrojbi koja nije postojala tada. Nije postojala, tek je na primjer 26. brigada osnovana 6.10.'91. godine. I to želim kazati. Zato je bitan taj registar da se napravi kategorizirano na takav način da odvojimo branitelje koji su bili na prvoj crti bojišnice, ljudi koji su vrištali, ginuli, ratovali, tukli se, koji su uništavali tenkove od onih ljudi koji su na drugi način zaslužni za stvaranje Republike Hrvatske. Na drugi način kažem, uopće ne govorim sada o brojci od pola milijuna nego na drugi način. Ali da se to kategorizira, da se to odvoji i da ove osobe, ove koje su na drugi način ostvarile status branitelja da one ne mogu imati problema sa PTSP-om i ne mogu imati, ne mogu ostvariti temeljem PTSP-a invalidnost i ne znam ni ja ovo drugo sve što proizlazi iz zakona. I zato smatram da u tom kontekstu mi moramo s registrom napraviti određene stvari, moramo sjesti ministra. Ja ću doći kod ministra pa da vidimo što možemo napraviti, kako možemo napraviti da napokon tu priču zatvorimo jednom za svagda bez teške rovovske borbe koja se vodila i koja će se vjerojatno možda i voditi ako ne nađemo nekakav zajednički konsenzus vezano za same branitelje. mene je to vrlo važna tema, osjetljiva tema. Duhovi se jako brzo uzbude i izađu iz svojih prostorija kada se otvori ta priča i zato smatram da radi digniteta Domovinskog rata, radi digniteta ljudi koji su poginuli, ranjeni, radi digniteta svih branitelja .../Govornik se ne razumije./... da moramo tu riješiti priču na jedan dobar, pošten, istiniti način. Ono što je vidljivo tamo da za sada imamo oko 24000 nezaposlenih branitelja. I ja sam potpuno svjestan mjera koje poduzima Ministarstvo branitelja i to je u redu, to podržavamo naravno. Ali u trendu opće nezaposlenosti u zadnjih nekoliko mjeseci se povećao taj broj. Sad imamo 24000 i nešto ljudi i to je zabrinjavajuće. To su ljudi na žalost 50 i srednjih godina i više i vrlo teško će oni biti u poziciji naći …/Ne razumije se./… i tu moramo naći zajednički napor, tu moramo svi skupa i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo turizma i druga ministarstva naći zajednički napor, jer po Zakonu o pravima hrvatskim braniteljima, branitelji imaju pravo i prvenstvo prijema na posao, a na žalost to se jako često ne poštiva, tako da za tu kategoriju ljudi koji su bili u Domovinskom ratu, koji su bili po 5 godina, ostali bez posla, mi moramo biti naprosto osjetljivi, ja ne znam što napraviti, možda da napravimo listu najugroženijih branitelja u ministarstvu pa da vidimo kako tim ljudima pomoći i financijski i da prisilimo druga ministarstva koja su uključena i koja na jedan način proizvode radna mjesta, da im ukažemo na problem branitelja, da obvežemo isto te ljude znači u ministarstvima da oni moraju voditi računa o isključivo braniteljima. Mi smo neki dan imali u Sinju primjera radi, to moram reći ovdje kada su dvojica branitelja ujedno sindikalni povjerenici, ljudi koji imaju po troje djece, koji su vozači autoprijevoz Sinj ostali bez posla na jedan brutalan način i počeli su ljudi štrajkati glađu, nakon 6, 7 dana su već bili u takvom stanju da je to bilo zabrinjavajuće. Ono što želim, da je vrijeme polako ovo dolazi kraju, želim reći i posebno, ovdje se u točki, glavi 13. govori o psihosocijalnom programu ja bih rekao i zdravstvenom programu. Vidjeli ste ovdje koliko je obavljeno tu preventivnih pregleda, a vidjeli ste koliko je ljudi umrlo prošle godine, znači negdje oko tisuću 600 ljudi umrlo, od toga 200 i nešto branitelja, invalida Domovinskog rata i to je ono što želim reći, na čemu moramo dobiti konsenzus. Meni je drago da ima puno ovdje doktora, od gospodina Hebranga, Turića, da ne zaboravim sada do Miranda Mrsića, Rajka Ostojića koji su bili unutar sustava, koji su bili, koji jesu branitelji i koji trebali bi apsolutno otvoriti vrata i dati nekakvu liniju kako poboljšati sustav zdravstvene zaštite za branitelje. …/Ne razumije se./… do sada nismo ozbiljno to radili, mi smo napravili svega tisuću i nešto pregleda, ja smatram da moramo napraviti taj rehabilitacijski centar, to može biti bilo gdje i da radimo nekoliko stvari, klasičnu rehabilitaciju za branitelje svih vrsta i druge ljude, da radimo, da dubinski snimimo probleme branitelja i da radimo preventivne preglede, da radimo tu borbu protiv PTSP-a, da ponudimo to rehabilitaciju našim ljudima koji su se vratili iz Afganistana. Već treći put dečki idu gore po, to je skoro dvije godine, nitko se baš posebno ne bavi njima, i da ponudimo to NATO-u, zemljama koje rade zajedno sa našim dečkima u Afganistanu i možemo izvući dosta sredstava. Po meni je to vrlo bitna, ključna stvar. I još nešto o tome u kontekstu reći, mi nemamo …/Ne razumije se./… domova za branitelje. Imamo invalide, stopostotne invalide koji su u kolicima, koji polako ostaju bez roditelja, ostat će sami, moramo voditi računa gdje ćemo sa tim ljudima. Ne bi bilo loše predložiti, napraviti, imamo mnoštvo napuštenih vojarni oko Zagreba, u Dalmaciji, na istoku, sjeveru, mnoštvo nekretnina Hrvatske vojske koju možemo iskoristiti, napraviti …/Ne razumije se./… domove za branitelje sa određenom socijalnom i zdravstvenom zaštitom, i to moramo, to je ono što je bitno, to je budućnost. Mi moramo poboljšati zdravstvenu zaštitu za branitelje. To želim reći kao, na kraju mislim da tu moramo svi skupa napraviti nešto što bi bilo zadovoljilo ono što se zove život, ono što se zove egzistencija. Na način ćemo mi te ljude …/Ne razumije se./… što prije u društvo, osigurat ćemo im nešto što je bitno, što je neophodno, a znamo dobro da da su te liste čekanja, iako su nešto skraćene, da se to, da ljudi puno čekaju, da provode puno vremena u bolnicama, a da su ti ljudi kratkog fitilja. Oni su obučavani i pripremani za borbu, to morate biti svjesni, to svi znamo i da im treba naći, da trebate razumijevanja za te ljude i ne tretirati ih samo kao nekakvu posebnu kastu koja

za provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osigurano prošle godine 6 milijardi 283 milijuna kuna, pa se onda između ostalog kaže trajna novčana prava 853 milijuna kuna, stambeno zbrinjavanje 122 milijuna kuna, pravo iz mirovinskog osiguranja 5 milijardi i 16 milijuna kuna, prava iz zdravstvenog osiguranja 131 milijun kuna, automobili to apsolutno treba 12,2 milijuna kuna za 100 postotne invalide, besplatni udžbenici za djecu 18,3, zapošljavanje hrvatskih branitelja 35,3 milijuna kuna, carinske poreske olakšice 40,9 milijuna kuna, suradnja da ne nabrajam sve s udruga proisteklima iz Domovinskog rata 18,8 milijuna kuna, pa da neće podržati Vladu. Hoće, hoće, ali pustimo sada to. Znači oko 5% proračuna Republike Hrvatske ide pod navodnicima za branitelje. Nije to ni na koji način sporno, sporne su dvije stvari, npr. zašto invalidi iz 2. svjetskog rata nisu izjednačeni s invalidima iz Domovinskog rata. Ja ne želim gospodo koji se smijete s one strane prepričavati atmosferu sad iz Jasenovca. I drugo zašto je Vlada reagirala toliko nervozno oko objavljivanja tzv. pa i krnjog registra branitelja. Znači nešto što je trebalo biti najnormalnije pretvorilo se u prvorazredni politički skandal. Sigurno je jedno, da ako do promjene vlasti, a bogami kakvo je raspoloženje hoće, e onda će i taj registar zasigurno gospodine Đakiću biti objavljen. Konačno, strane vlade kao što svi to znate, stranci imaju kompletan uvid u registar, ako je tome tako onda taj registar ne može biti ni vojna ni državna tajna, zapravo tako nije bio ni klasificiran. Ne može biti ni službena tajna, već eventualno objave istog se može tretirati kao objavu neke bankarske tajne, da budem ciničan. Zašto? Pa u posjedu tog registra je …/Ne razumije se./… banka, odnosno njihov investicijski fond, za kojeg je i ministar maloprije rekao da je prošle godine uspješno poslovao i prihodovao ili ostvario dobit od 247 milijuna kuna. Evo ja mislim da je to ključno za raspravu ja bih rekao u ovom izvješću. Zašto? Gospodo kada govorimo o ovom izvješću je ta brojka koja realna, da li je brojka realna 360 ili 380 tisuća ili 500 i toliko tisuća. Ja osobno smatram da je pokojni hrvatski predsjednik gospodin Franjo Tuđman '96. godine kada je sa ove govornice urbi et orbi obraćao se svojom poslanicom hrvatskim zastupnicima, ili hrvatskoj naciji, svejedno, točno procijenio broj branitelja brojkom u ono vrijeme od 360 tisuća. Znači, ova razlika do 500 i toliko tisuća, ili ovih dodatnih 140, gotovo 150 tisuća novih branitelja u registru u zadnjih 14 godina htio to netko priznati ili ne teret su sustavu. Mnogi od tih su iskoristili sustav, pa i zloupotrijebili i može se reći da je upravo ovo uvrštavanje takve jedne armije novopečenih branitelja služilo, ako ništa drugo, a onda zasigurno, i za predizborne potrebe stranke ili stranaka koji su im omogućavali takav status. Ja osobno smatram da otud treba poći. Nije moguće govoriti o ovome izvješću, a da do dana današnjeg zapravo ne znamo stvaran broj branitelja. S druge strane, svako izvješće o braniteljima koje se do danas pojavljivalo u ovom domu ono je jednoglasno prihvaćeno. Vjerojatno će biti to slučaj, nakon istupa gospodina Kotromanovića, i ovaj puta, ali ako se to ne dogodi odgovornost bi bila, jasno, na većini. Nema potrebe se barem oko ove teme dijeliti. Kada govorim oko ove teme onda mislim na registar. Osobno smatram da taj registar treba objaviti, da borbeni sastav treba razdvojiti od neborbenog o čemu je govorio Kotromanović. Bojim se da se jedan veliki broj od 150 tisuća nakon 96 unesenih u registar prošvercalo i da nema govora da je objavom tog registra bila svojedobno ugrožena nacionalna sigurnost, a još manje je bilo potrebe za onako paničnu reakciju hrvatskih vlasti. Konačno, i Odbor za nacionalnu sigurnost je bio za objavu. Za objavu su i pravi branitelji, stvarni invalidi apsolutno su za. Protiv su oni koji nešto taje. A kad bi znali, s druge strane, točan broj branitelja i mjere Vlade, ja bih rekao, koje su se pred nekoliko dana predložile, možda bi bile blaže. Možda se ne bi diralo, pod navodnicima, u tzv. "povlaštene braniteljske mirovine". Iako imam dojam nakon onog zvižduka u Jasenovcu da će na kraju stradati partizani, njihove udovice i djeca. Iako, da budem iskren, ono što mene smeta kad govorimo o ovim posebnim tim privilegiranim mirovinama, zašto domobrane, ustaše nazivamo Domovinskom vojskom? Ali pustimo sada to. Znači, objavimo Registar branitelja i da sada idem točno na pojedina prava, osobna invalida, broj korisnika 2009. u odnosu na 2008. porastao je za 6,42%. On je iznosio 48 tisuća 999 registriranih, ja ne ulazim u te razloge, ali broj tih invalidnina je 6,5% porastao u odnosu na godinu prije. Evo, ja se usuđujem kazati da je, ne znam, u 10 godina taj broj sigurno porastao za 5 ili 6 tisuća, a svi su oni oboljeli od PTSP-a. Bojim se, isto tako, da ima onih koji su se prošvercali. Ja ne mislim da invalidi imaju prevelike naknade, dapače, pravom invalidu uvijek bi dao kunu više, ostalima neka se snalaze, ali pravom invalidu, normalno obitelji stradalih uvijek kunu više, ne kunu manje. Ja se slažem i sa gospodinom Đakićem, slušao sam ga na televiziji, kaže da Bog dao onome tko je protiv invalida da imaju onoliko koliko imaju pravi invalidi, tako otprilike. Ja se apsolutno slažem, neka imaju prava, neka imaju posljedice. Još jedanput stvarni invalidi zaslužuju poštovanje do neba, ništa nije tu puno. Ali znajte da je i ruka izgubljena '41. jednako je vrijedna kao i ruka izgubljena '91. Opskrbnina, u 2009., to nisu veliki iznosi, isplaćena je ista za 8250 branitelja, povećanje 23,25%. Obiteljsku invalidninu 2009. koristi 4,3% više. To je logično, ljudi stare itd. Strana 11. Doplatak za pripomoć u kući 2009. koristi 14,94% više nego 2008. korisnicima osobne invalidnine isplaćen je iznos od toliko tisuća kuna koji uključuje doplatak za pripomoć Hrvatskom ratnom vojnom invalidu, doplatak za poginule, doplatak što je za 53,61% više nego 2008. godine. Na str. 20. se onda daje ta neka rekapitulacija, nemam vremena za citirati, zanimljiva je i stambena gradnja. Nažalost, u 2009. ta su sredstva smanjena za 7 milijuna kuna sa 63,2 na 56,4 milijuna kuna. Tih stanova nažalost nema u kraju, u u Istri, odakle dolazim. Najzanimljiviji međutim i centralni dio je ovo mirovinsko osiguranje str. 31. Hrvatski branitelji će, iz Domovinskog rata, "članovi njihovih obitelji ostvaruju pravo na invalidsku obiteljsku najnižu mirovinu te pravo na naknadu plaće u vezi s pravima stečenim na temelju preostale radne spososbnosti", a u 2009. godini rashodi za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja iznosili su 5 milijardi i 16 milijuna kuna. U 2009. godini mirovinu je koristilo prosječno 64 tisuće 217 korisnika, privremenu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koristilo je prosječno 15 korisnika, a naknadu plaće u vezi sa korištenjem prava na profesionalnu rehabilitaciju 17 korisnika. Jednom riječju, prosječna mirovina 2009. iznosila je 5783,70 kuna.

utvrđenu odredbama zakona, od ukupnog broja korisnika mirovine u 2009. invalidsku mirovinu primilo je 51752 korisnika i to je, što piše, što je za 11,26% više nego 2008. 11,26% više nego 2008. u kojoj su bila 46515 korisnika, a rashodi su iznosili 3,6 milijardi kuna. 11,26% više ili pravo na obiteljsku mirovinu itd., mogu i to citirati, ali neću. Na str. 33. mirovine, e da, pripadnika HVO-a, članova njihovih obitelji. U 2009. godini mirovinu su prosječno koristila 5963 korisnika kojima je mirovina priznata na osnovu Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini od čega je bilo 5 tisuća 537 invalidskih mirovina, prosječno su iznosile 2 tisuće 800 kuna i 426 obiteljskih mirovina koje su prosječno iznosile 3 578 kuna, a za što je izdvojeno 220 milijuna kuna. Nije sporno ja kažem osigurati invalidninu onima koji su hrvatske vođe pozvali u rat na tlu Bosne i Hercegovine, sporno je kada se zbog polemike oko govora predsjednika Josipovića u Sarajevu nekome diže kosa na glavi i kada bi netko tražio predsjednikov kako bi rekli amerikanci impeachment. Istina je Josipovićeva je gesta hvale vrijedna iako je možda bio blag itd. e jer mi za 5 tisuća 963 ljudi osiguravamo invalidninu i drugom prilikom ćemo govoriti da li se dijele ili nije Bosna. I nadam se da među ovima nema onih koji su bili u Ahmiću. Strana 34 revizije o ocjeni invalidnosti, drugom prilikom. Znači revizija invalida je moguća, i revizija registra kao nije moguća. To jednostavno nije logično. Sve se vraća gospodo na registar i zato objavimo taj registar, jer kao i što sam osjećate u svojim sredinama objavu tog registra zasigurno hoće naši građani. Za kraj ovaj pregled je korektan, ali sve što se izvodilo ja bih rekao oko registra je bilo djetinjasto, nepotrebno za Hrvatsku štetno a vis a vis nečijih reakcija na predsjednikov govor te riječi bi trebalo samo staviti ili dodatno apostrofirati i staviti na kup. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi gospodin Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću jedan samo u nizu netočnih navoda koje je gospodin Kajin izrekao, a to je da je za Vladu trebalo biti normalno da objavi Registar hrvatskih branitelja kao i za sve druge koji su se bunili protiv objave registra. Naime, ponovit ću gospodinu Kajinu kao i svim drugima. "Ne bi bilo normalno ni za Vlada Republike Hrvatske ni za nas ni za vas, da kršimo Ustav i zakon koji je jasno definirao što se može a što se ne može, koje svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka bez privole ... Osobni se podaci ne mogu prikupljati, obrađivati i koristiti". To piše u Ustavu gospodine Kajin i jedanput se držimo ustavnih normi, nemojmo insinuirati, nemojmo stavljati nekomu nešto na teret da je mogao i da bi trebalo biti normalno. Nije normalno ako smo pravna država onda nije normalno ni za mene, ni za vas, ni za Vladu Republike Hrvatske. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravljam u nizu netočnih navoda koje kolega Kajin iznio. Evo kolega Đakić je ispravio jedan dio za koji sam se također javila. I podsjetila bih samo kolegu Kajina da je 6 zakona se krši, odnosno 6 zakona prije će pored Ustava prijeći objavu registra. A odmah da ispravim i netočan navod kolega je rekao citiram "panična reakcija hrvatskih vlasti kod traženja da se objavi Registar hrvatskih branitelja". Kolega to je netočno. Uopće nije bila panična reakcija hrvatskih vlasti nego jedna normalna reakcija u kojoj hrvatska Vlada je zadužena za poštivanje zakona i propisa i pravne države

Krunoslav (HDZ)** Pa evo ispravljam netočan navod da je Vlada nervozno reagirala. Vlada nije nervozno nego u skladu sa zakonom. Ali vi svi isto tako nervozno reagirate kada očekujemo da se objave i svi oni koji dobivaju povlaštenu mirovinu na račun NOB. Jer nekakav virtualni Mirko i Slavko imali bi danas 85 godina, a ostali i do 100 godina. Pa me zanima da li uopće imamo toliko stanovnika starijih od 85 godina, koliko imamo primatelja mirovina NOR-a. Gospođa zastupnica Božica Šolić. (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo gospodin Kajin je u svojoj raspravi rekao niz netočnih navoda i to na jedan svoj stil uobičajen. A ja ću mu ispraviti jedan stvarno netočan navod, ali je usput i uvredljiv, kada je rekao da i dan dana ja citiram "se ne zna stvarni broj Hrvatskih branitelja". Gospodine Kajin to nije točno. Evo izvješće, 45. stranicu otvorite i pročitajte ovu tabelu koja je prikazana od '90. godine sve do '96. godine točno brojčano koliko je u kojem periodu mobiliziran branitelja, novi ulazak u braniteljske postrojbe. I ispod je grafikon gdje zorno pokazuje cijelu povijest Domovinskog rata

zbog uvrštavanje armije novopečenih branitelja broj od 500 tisuća branitelja je prevelik. Nije točno. U Hrvatskoj je bilo između 600 i 650 tisuća branitelja. To kategorički tvrdim, jer kao šef saniteta znao sam točno koliko u kojem trenutku ima, jer prema broju branitelja smo organizirali sanitet. Isto tako dodajem '97. nakon završetka rata mobilizirali smo preko 70 tisuća ljudi ako pregovori za Podunavlje uspješno ne završi. Oni nemaju status branitelja, a trebali bi imati. Dakle, broj je podcijenjen a ne precijenjen. I drugo, kaže sporno je kada se zbog govora Josipovića nekom diže kosa na glavi. Nije sporno. Vi i Josipović bi trebali proći kurs povijesti. Bosnu nije dijelila Hrvatska, dijelilo ju je Vijeće Europe početkom '92. Leo Tindeman, Kutiljero, Vens Oven i na kraju Deiton. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Naime, ja nemam običaj ispravljati netočne navode, ali kad se nešto zadire i kaže kaže kolega Kajin da je protiv objave da se oni koji nešto skrivaju ili taje i da posljedica od ovoga što se desilo. Nažalost kolega, pročitajte portale pa ćete vidjeti da jedan razvojačeni branitelj koji je nezaposlen 10 godina vozio kamion kroz Srbiju i da je ovih dana poslije objave registra da su pokupili njegove podatke i da su ga optužili u Beogradu za ratne zločine. I postavlja se pitanje koliko će iz tog registra još branitelja nasumice se postavit samo da ima što veći broj onih koji su bili u Domovinskom ratu, koji nizašto nisu krivi. Pitajte obitelj iz Grubišnog polja da li ima posljedica. Gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, vi ste u sklopu nekakvog obrambenog ili obranaškog stava u svezi govora predsjednika Josipovića kao njegov odvjetnik pokušali optužiti cijele HVO, branitelje HVO-a da su zapravo lažni i da su sudjelovali u …/Govornik se ne razumije./… i još im Republika Hrvatska daje mirovinu i ostalo. Tako ste rekli, tako iz toga proizlazi ono što ste rekli. I ako, vi znate dobro da je Bosna i Hercegovina priznala HVO kao obrambenu komponentu Republike Bosne i Hercegovine isto kao i Armiju Bosne i Hercegovine. Otkud vam pravo da HVO proglašavate agresorskom silom u Bosni i Hercegovini

Ispravljam netočan navod kolege Kajina koji je kazao sljedeće: da su hrvatske vođe pozvali u rat na prostoru u Bosni i Hercegovini. Jesam li vas dobro citirao? Ne, nego sam mislio dakle da li sam krivo interpretirao. Dakle, ako ste ovako kazali, a ja sam čuo kao da ste rekli, onda to je prije svega netočan navod, a s druge strane to je jedan navod koji je bezobrazan, koji je pokvaren, koji na koncu konaca i dalje dijeli ovo tkivo koje na koncu konaca zapravo je posljedica onog zbog čega su se doista Hrvati odazvali na obranu na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a to je bila prije svega velikosrpska agresija prvo na Hrvatsku, a onda na Bosnu i Hercegovinu. Pa su onda Hrvati iz Bosne i Hercegovine se prvo kao dragovoljci javljali u Hrvatsku pa su onda nakon toga i za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu vratili se i branili svoju domovinu, i sukob između Hrvata i Bošnjaka nažalost proizvod te agresije na B osnu i Hercegovinu. Nesretni sukob koji je bio štetan jednima i drugima i koji ničim nije bio dirigiran niti je bio pozivan, osobito ne iz Hrvatske, jer sam svjedok toga, Bog zna i svjedočim to svugdje i uvijek.

Ivan (HDZ)** A kasnije i obranom Bosne i Hercegovine i da nije bilo potpore iz Hrvatske Bosna i Hercegovina se ne bi održala kao država. To je istina. **Šeks,

za proteklo razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine koje Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje vrlo kvalitetnim i transparentnim te ga takvoga i prihvaća bezrezervno. Kroz promatrano izvještajno razdoblje zorno su prikazana sva prava koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima te potkrijepljena financijskim pokazateljima najveći dio tog financijskog kolača čine prava iz mirovinskog osiguranja u iznosu od 5 milijardi 16 milijuna 69 tisuća 770 kuna što ukupno čini 10% skoro svih proračunskih svih proračunskih sredstava. Ova financijska sredstva i mirovinska osiguranja je koristilo 64 tisuće 217 korisnika, a prosjek primanja iznosio je 5783,70 kuna. Od ove ukupne brojke invalidsku mirovinu primilo je i 752 hrvatska ratna vojna invalida korisnika i rashodi za to pravo bili su 3 tisuća i 417 kuna, a prosječna invalidska mirovina iznosila je 5336,72 kune. Obiteljska mirovina koja je uređena člankom 24. pa sve do članka 30. zakona primilo je u 2009. godini 12216 korisnika i utrošen je ukupan iznos od milijardu 117 milijuna 658 tisuća 532 kune, a prosječna obiteljska mirovina iznosila je 7748,87 7748,87 kuna. Najniža mirovina koja proizlazi iz članka 31. zakona u stavku 3. primjenjuje se na branitelje bez mirovinskog staža ili nedovoljnoga za ostvarenje prava na mirovinu sa navršenih 60 godina života za žene, odnosno 65 godina 60 godina života za žene, odnosno 65 godina života za muškarce. I takvu mirovinu najnižu koristilo je 249 korisnika i rashodi za to pravo bili su 7 milijuna i 170 kuna. U prosjeku je to iznosilo 2270,58. Osim ove kategorije po članku 31. stavku 1. 2033 branitelja mjesečno po članku 31. stavku 1. 2033 branitelja mjesečno je imalo mirovinu prema zakonu manju od najniže visine i oni se nalaze u ukupnom broju korisnika invalidskih mirovina. 10557 branitelja prima samo razliku, tj. dio mirovine prema zakonu od najniže zagarantirane mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Privremenu naknadu koristilo je prosječeno 15 korisnika i pravo na profesionalnu rehabilitaciju 17 korisnika. Zajedno sa naknadom i troškovima putovanja isplaćeno 3 704 kune. Sukladno potpisanom ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 5963 ukupno branitelja ostvarili su pravo na mirovinu, a koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane te članovi njihovih obitelji. Znači 5537 invalidskih mirovina koje prosječno iznose 2808,95 kuna i 426 obiteljskih mirovina koje su prosječno mjesečno iznosile 3578,33 kuna. Ukupno za ove korisnike izdvojeno je u proračunu ministarstva 220 milijuna 557 tisuća 756 kuna. Trajna novčana prava hrvatskih branitelja definirana su kroz osobnu invalidninu branitelja kojima je organizam oštećen najmanje 20%. Hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, te ortopedski doplatak, a zakonom su propisana prava na osnovi gubitaka, zatočenja ili nestanka člana obitelji, te ostvaruju pravo na obiteljsku invalidninu povećanu obiteljsku invalidninu i uvećanu obiteljsku invalidninu. U izvještajnom razdoblju u prosjeku mjesečno je bilo 48999 korisnika osobne invalidnine što iznosi 233 milijuna kuna i 49 lipa. Jedno od definiranih prava je opskrbnina za hrvatske branitelje koji su nesposobni za privređivanje i ispunjavaju uvjete propisane zakonom. Opskrbnina iznosi 33% od proračunske osnovice za proteklu godinu, a samohranim korisnicima povećana je za 50%. Ovo pravo koriste prosječno 8331 branitelj ili ukupni izdaci za to iznose 154 milijuna 386 tisuća 29 kuna i 44 lipe. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 119 automobila marke Peugeot 407, Berlinga confort ukupne vrijednosti od 11 milijuna Također u ovom izvještajnom razdoblju ministarstvo je kontinuirano pratilo 138 djece koje su bez oba dva roditelja, tj. 114 djece bez oba roditelja, te 24 kojima je imenovan skrbnik do punoljetnosti. Pratilo se ispunjavanje zakonom propisanih prava, te im je pružena pomoć u tijeku školovanja, upisa stipendije, smještaja u studentske domove, te pomoći pri zapošljavanju ili za vrijeme nezaposlenosti. Stambeno zbrinjavanje u 2009. godini provodilo se sukladno zakonskim odrednicama ali i mogućnostima osiguranih proračunskih sredstava, tako da je u 2009. godini pozitivno riješeno 802 zahtjeva, 92 stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, 710 stambenih kredita ili ukupno za stambeno zbrinjavanja 122 milijuna 119 tisuća 205 kuna i 67 lipa. U ovoj godini pripremljeno je i 628 stanova za izgradnju na 11 lokacija u Republici Hrvatskoj tamo gdje su gradovi ili općine osigurali zemljište i infrastrukturu kako bi olakšali posao Ministarstvu graditeljstva kao i Ministarstvu hrvatskih branitelja. Ministarstvo obrazovanja te Ministarstvo branitelja i Rektorski zbor potpisali su sporazum u 2007. godini kako je ustavnom odrednicom ukinuta mogućnost upisa djece sa visoka sa visoka učilišta, te je poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja sukladno kojima su učilišta u okviru akademske samouprave same mogu doživjeti poticanje mjere za upis kandidata iz predmetne kategorije koje su zbog težine posljedice rata dovedeni u neravnopravan položaj. S ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. U tom sporazumu obuhvaćeno je i upisano je 4531 student. U predmetnom izvještajnom razdoblju možemo se osvrnuti na ono što je definirano u ovom u ovom izvješću, a to je i Fond hrvatskih branitelja koji zasigurno nisu srušili svi oni koji su pucali svim oružjem na njega, koji su ga prezentirali kao nekakvu mućku ili nekakvu praonicu novaca. Zasigurno fond je polučio izvanredne rezultate i unatoč svim kriznim vremenima i svim pokušajima njegovog urušavanja, svim pokušajima da se on rastoči zasigurno je opstao, ostao i pozitivno poslovao za razliku na prošlo izvješće možemo jasno i nedvosmisleno reći da u predmetnom izvještajnom razdoblju je imovina fonda iznosila je 2 milijarde 309 milijuna što čini rast imovine spram prošloga izvještajnog razdoblja od 24 milijuna kuna. Razlog tome je rast cijene dionica HT-a u proteklom razdoblju od sa 270 kuna na 292 kune. Do sada je iz Fonda za stipendiranje koji proizlazi iz ovoga fonda i koji se trećinom opskrbljuje Fonda za stipendiranje zasigurno upriličilo 30 stipendista koji su kroz ove protekle četiri godine imali ukupan iznos od 175 milijuna 914 tisuća 600 kuna. Samo u školskoj godini 2009./2010. je ostvarilo stipendiju 10257 stipendista što je u ukupnom iznosu iznosilo 63782 tisuće kuna. zakladna svrha također je polučila izvrsne rezultate, te je Zaklada hrvatskih branitelja potpomogla u raznim oblicima i u raznoj svrhi onima koji su zasigurno bili u nevolji 9410 hrvatskih branitelja što je u ukupnom iznosu iznosilo 20 milijuna I ono što na kraju mogu reći da suradnja Ministarstva hrvatskih branitelja kao što je to vidljivo i potpora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata je shodna mogućnostima i potrebama, ali možemo reći da je u ovoj godini umanjena kao što se to i dogovorilo sa udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Zapošljavanje hrvatskih branitelja. Možemo govoriti o nezaposlenim hrvatskim braniteljima od ukupne populacije od 501666 zasigurno samo od 24 do 26000 se kreće onih koji nisu zaposleni i koji nemaju radno mjesto. Stoga i dalje proaktivne Vladine mjere kao i mjere ministarstva koje su za zapošljavanje hrvatskih branitelja od onoga što se zove bespovratna sredstva ili inicijalna sredstva zadrugama hrvatskih branitelja koje zasigurno luče dobre rezultate i koje vidljivo i zapošljavaju, ali i ostvaruju dobre prihode u proteklom razdoblju. Isto tako i kroz mjere poticanja maloga i srednjega poduzetništva zasigurno se dobar dio hrvatskih branitelja snalazi i zapošljava i otvara svoje obrte ili svoje firme. Također mjere stručnog osposobljavanja i njihova potkrepa zasigurno imaju svoj odjek u populaciji hrvatskih branitelja i hrvatski branitelji koriste i te mjere. Ono što je zasigurno da je u 2009. godini ministarstvo poduprlo rad 66 zadruga hrvatskih branitelja, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske oni funkcioniraju. I posljednji sajam koji je održan u Koprivnici zasigurno je govorio o izvanrednim rezultatima koji su postignuti kroz zadrugarsku organizaciju. Ministarstvo potpomaže i promicanje zadrugarstva, edukaciju hrvatskih branitelja, poduzetništvo i zadrugarstvo, koordinaciju između postojećih zadruga, pomoć u osnivanju novih zadruga. Stoga jasno i nedvosmisleno na svim nivoima Ministarstvo hrvatskih branitelja zdušno brine i skrbi o potrebama hrvatskih branitelja koji zasigurno imaju izuzetnu ulogu u stvaranju Hrvatske države, koji imaju izuzetnu ulogu i koji su najzaslužniji kao što je to i rečeno o obrani, oslobođenju i koji nisu zaslužili da im se protuzakonito stavlja na teret nešto što nisu učinili, puno puta nesvjesnim i samo inicijativnim inicijativnim izletima pojedinaca i u hrvatskom ovom Visokom domu događaju se nespretne konstatacije koje zasigurno imaju neželjene posljedice po hrvatske branitelje, bez obzira dolazile sa jedne strane, druge, srednje strane, od koga bilo, zasigurno uvijek se mora dostojno, dostojno, dosljedno razmisliti i promisliti kako se obraća hrvatskim braniteljima, kakove su njihove tegobe, kakove su njihove posljedice, i to što govorimo danas i čuli smo da posljedice PTSP-a i povećanje zasigurno invalida ti ljudi su prošli tri godine svoje halvarije, prošli su liječničkih kontrola, …/Ne razumije čak u zadnje vrijeme konstatira se da i dobar dio članova obitelji, tj. supruga ili djece boluju od PTSP-a. To je ono što nas brine i što u daljnjem slijedu treba zorno pratiti i pomagati, PTSP centri koji funkcioniraju pri svim našim županijama, ne znam da li je u Gradu Zagrebu …/Ne razumije se./… živio je osiguran prostor, ali nadam se da je, jer prijašnjih godina toga nije bilo. Zasigurno će reći kakvo je stanje hrvatskih branitelja, zdravstveno stanje, a i ono što ministarstvo omogućava da i članovi obitelji hrvatskih branitelja kao i budu kontrolirani budu kontrolirani i plaćeni pregledi od ministarstva kako bi se njihovo zdravstveno stanje znalo. Imali smo nekada i raspravu o tome kakvo je zdravstveno stanje, što su to, da li hrvatski branitelji prije ili češće pobolijevaju od ostale populacije hrvatskog naroda i zasigurno …/Ne razumije se./… iz svih podataka jasno i zorno vidi da su oni skloniji i stresnim poremećajima i karcinomima i svim ostalim bolestima koje prate ratna zbivanja i događanja. Možemo kao klub zastupnika reći da i dalje vjerujemo da će Ministarstvo hrvatskih branitelja ovako transparentno, kvalitetno pripremiti sva izvješća, ali isto tako i mjere koje će pomagati hrvatskim braniteljima u njihovom daljnjem životu, jer to su i zaslužili. Hvala vam lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Evo, gospodin Đakić je spomenuo brojku od 501 tisuće branitelja. Gospodin Hebrang je maloprije spomenuo brojku od 600 do 650 tisuća branitelja. Ako je broj od 501 tisuće branitelja podcijenjen prema riječima predsjednika kluba HDZ-a,

ne možete ispravljati. Gospodine Kajin, molim vas! Ne možete se javiti za ispravak netočnog navoda zastupniku Đakiću, a onda ispravljate navodnu tvrdnju zastupnika, kluba zastupnika HDZ-a Andrije HEBranga. Hvala. Klub Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za prošlu 2009. godinu. Spomenuti zakon datira iz 1997. godine uz izmjene u 2001. i 2004. i sada je u 12-godišnjoj primjeni. U realizaciji ovog zakona kroz proteklo razdoblje svakako moramo spomenuti niz dobrih učinaka, ali nikako ne smijemo zaboraviti na nedostatke i nepravilnosti kojih je također bilo. Po ovom zakonu zbrinuti je najveći dio hrvatskih ratnih stradalnika, hrvatskih ratnih vojnih invalida, posebno onih koji su najteže nastradali. Najveći dio njih pored ostvarenja prava na invalidninu, prava na mirovinu ostvario je i pravo na stambeno zbrinjavanje, što uz prava iz zdravstvenog osiguranja predstavlja temeljna i najvažnija prava koje su odrednice ovog zakona. U rekapitulaciji troškova, po svim pravima, a čiji je ukupan iznos nešto viši od 6 milijardi 283 milijuna kuna, najveću stavku čine prava iz mirovinskog osiguranja na koje je utrošeno cirka 5 milijardi kuna ili 79,36%. Zatim slijede troškovi za trajna novčana prava, u iznosu od 853 milijuna kuna ili je to 13,54%. Troškovi za prava iz zdravstvenog osiguranja u iznosu od 131,6 milijuna kuna ili 2,1%, troškovi za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 122 milijuna kuna ili 1,94%, itd. Po strukturi troškova vidljivo je da je najveći dio sredstava zapravo išao iz mirovinskog osiguranja i na trajna prava, što je ukupno bilo 92,9%. Ako tome pridodamo 131 milijun koji ide na zdravstveno osiguranje i 122 milijuna za stambeno, onda vidimo da preostaje vrlo mali iznos sredstava koje možemo usmjeriti u primjerice psihosocijalne programe gdje je utrošeno po meni svega 11,5 milijuna kuna. Tu bih htjela spomenuti institucije koje skrbe o braniteljima, a opterećene su birokracijom uz nedovoljno stručnjaka i nisu i ne mogu biti dovoljno djelotvorne u operativnom smislu direktne psihosocijalne pomoći. Sustav skrbi je neprimjeren i neprilagođen potrebama branitelja u današnje vrijeme. Skrb je temeljena na potrebama ustanovljenim davnih godina, bez uvođenja novih mjera i usklađivanja sa stvarnim potrebama. Spominjem i navodim tu primjerice problem raspada obitelji branitelja, sa svim društvenim i ekonomskim učincima. Mjere pomoći za te slučajeve ne postoje ili nisu prisutne u dovoljnoj mjeri. Mogućnost primjerice pružanja obiteljske terapije je nužan oblik pristupa koji treba itekako itekako dobro organizirati, ali i prakticirati. Iz izvješća je vidljiv porast umirovljenih osoba po osnovi ovog zakona. 2003. godine bilo je oko 20 tisuća umirovljenih osoba, 2007. on je povećan na 38 tisuća, a 2008. on iznosi 58 tisuća 800, a prošle 2009. govorimo o 64 tisuće 217 osoba. Izvješće dakle, govori, da smo danas na neki način zbrinuli oko 60 tisuća ljudi te smo sa ukupnim rashodima za branitelje u prošloj godini utrošili 6,3 6,3 milijarde kuna što čini 4,7% ukupnih izdataka države u godini ili to čini 1,9% ukupnog BDP-a. Je li to mnogo za Hrvatsku ili nije, teško je odrediti. Ali je sigurno da je to područje vezano uz skupinu koja je socijalno i ekonomski ranjiva i izdaci su i više nego opravdani. Pitanje je, gdje ćemo završiti ako u projekciju troškova stavimo razliku potencijalnih korisnika mirovina do 501 tisuće? Hoćemo li moći i na koji način zbrinuti veliku većinu pravih i istinskih branitelja ove naše domovine u narednim godinama? Daljnje je pitanje, koje muči mnoge branitelje na terenu, pitanje oko izračuna njihove mirovine jer eto postoje slučajevi na terenu gdje je branitelj s mirovinom od primjerice 3,500 po ukupnom ratnom putu, a i po stradavanju bolji od svoga poznanika koji ima i nekoliko tisuća kuna višu mirovinu. Napuštena odredba zakona koja je kazala da samo osoba koja ima utvrđeni status Hrvatskog ratnog vojnog invalida kojem status utvrđuju nadležna tijela u sastavu Ministarstva hrvatskih branitelja u drugome stupnju može podnijeti zahtjev za braniteljsku mirovinu stvorila je novu situaciju u kojoj je dana mogućnost liječničkim povjerenstvima unutar sustava Mirovinskog osiguranja da samoinicijativno utvrđuju da li je netko stradao, da li su njegova oštećenja vezana uz rat ili nisu. Ovdje, dopustite da podsjetim, na slučajeve Dijagnoze 1 i 2. Evidentno je da je povećanje broja umirovljenih osoba posljedica i takovih djelovanja. Usput postavljam pitanje što je sa najavljenom Dijagnozom 3? Po nama ovakove aktivnosti najbolje štite istinske i prave branitelje ove zemlje. Iz izvješća izdvajam zapošljavanje hrvatskih branitelja. Na tom području treba poduzeti zaista sve da se ti ljudi zaposle ili pokrenu vlastiti posao. Zato pozdravljamo sve mjere i uložena sredstva u tom području. Moji prethodnici su govorili o niz kategorija, ja ću to sada preskočiti i samo ću se osvrnuti na kraju na financiranje udruga gdje je spomenuto, u ovom izvješću, da su se financirale sa 19 milijuna kuna i samo se nabrojalo 107 udruga. Po nama nije dobro da je samo pobrojano nego je uz svaku udrugu trebalo napisati koji iznos financijskih sredstava je dodijeljen takvim udrugama. Mislim da je ovo izvješće trebalo sadržavati taj podatak, tim više što su prethodna izvješća bila oblikovana na taj način. Prethodnici su govorili o objavi Registra branitelja. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci smatramo da registar treba objaviti, ali ne na način kako se to dogodilo, kršeći zakon i Ustav. Jer u zemlji gdje se to dešava, gdje se krši zakon, gdje se krši Ustav ne može na dobro izaći. iza teze da i najlošiji zakon treba poštivati tako dugo dok ga ne mijenjamo ili ne ukinemo. I na kraju, dopustite da kažem, da će zastupnice i zastupnici HNS-a prihvatiti prihvatiti Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji za prošlu 2009. godinu. Gospodine potpredsjedniče, pa netočan je navod da ovaj zakon datira od '97. godine, da 12 godina je u opticaju. Naime, izmjene i dopune i bitno popravljen zakon je iz '94. godine i mislim da otada datira zakon i tada su prava drukčije definirana. i 17 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa pomoćnicima, kolegice i kolege zastupnici. Mora nam biti svima jasno da gledajući i čitajući i prateći povijest i onih koji se razumiju u povijest da nema niti jedne države, otkako postoje uopće države, da nije na neki način nagradila pogotovo one države koje su bile pobjednice u ratu, nagradila svoje vojnike i svoje branitelje, svoje osloboditelje, svoje invalide. Prema tome nije sporno da Hrvatska država kao država pobjednica u oslobodilačkom i obrambenom Domovinskom ratu isto ne učini sa svojim braniteljima. Bilo je, ili možda je bilo prijepora, kako to učiniti? Na koji način to učiniti? Mislim da je ono što je bit evo svih rasprava koje se vode, počevši od ove ilegalne objave registra, ja bih rekao popisa, registar nije naša riječ, imamo mi naših riječi koliko god hoćemo za Registar branitelja, je taj što je bilo potrebito da, da kažem, ta zahvala, zasluga naših branitelja bude ocjenjena i bude raspodijeljena pravedno, pravilno, istinito i po zasluzi. Je li to tako? To je sad druga stvar. Dakle, niti jednom mišlju ne razmišljam o tome da naše branitelja, a i sam sam sudjelovao i kao, kako reče, u borbenom i u neborbenom sektoru, pošto se gospodin Kotromanović čudi da postoji i takvih, iako sam kao liječnik bio u bolnici, u najvećoj ratnoj bolnici u Slavonskom Brodu gdje liječeno i operirano 8 500 hrvatskih branitelja i civila, dakle u bolnici, ali sam bio i u specijalnim jedinicama na terenu kada sam bio pozvan kada je bio moj turnus za odlazak diljem Hrvatske u akcije Specijalne jedinice policije MUP-a Republike Hrvatske. tome, od kuda čuđenje da postoje ljudi koji su bili u borbenom i u neborbenom sektoru. Isto tako nisu bili samo liječnici, nego i medicinski tehničari, medicinske sestre, pa i drugo osoblje koje ja poznajem osobno koji su bili, poznajem i spremačicu koja je bila, radila kao bolničar na terenu kod Nove Gradiške, dakle na prvoj crti bojišta. Prema tome, nejasno je da to gospodin Kotromanović to ne zna, nije mi uopće jasno. Dakle, kako nagraditi, kako zahvaliti tim našim Hrvatskim braniteljima, to je osnovno pitanje. Jasno da kada se objavio Registar hrvatskih branitelja, dakle dakle govorim o ovom ilegalnom registru koji je izašao na ilegalan način. Nije on ilegalan nego je izašao na ilegalan način, da su ljudi vidjevši taj popis, vidjevši ta imena jasno počeli razaznavati da postoje na popisu i oni koji se svrstavaju u razne jedinice Hrvatske vojske, a koji za koje ti branitelji koji su zaista bili ih ne poznaju. Još kada bi bilo postrojavanje tih postrojbi tek bi se onda vidjelo koliko bi raspoznavali jedni druge i koliko je onih koji su proveli vrlo vjerojatno u inozemstvu Münchenu, Beču, Frankfurtu itd. a danas imaj braniteljski status. Ali ovdje nije riječ o ovom izvješću, nego je riječ o pravima Hrvatskih branitelja, ne o registru iako smo započeli i o registru. I mislim da završim o tom registru sada. HDSSB i još neke strane u ovom Visokom domu su se zalagali za legalnu objavu registra smatrajući da to ne škodi nikome. Naprotiv, ja sam osobno ponosan što sam bio Hrvatski branitelj i ne stidim se toga. I ne samo to. To stalno negiranje potrebe ili objave registra je zapravo proizvelo u neku ruku i ovakvu stranu da je došlo do probijanja probijanja bilo hakerskog bilo kakvog drugog sustava informatičkog Ministarstva obarane i objave Registra hrvatskih branitelja. Gospodine ministre, pitam vas, kako je moguće moguće da se to probije i ovo iziđe na vidjelo? Iako vi iz vladajuće vaše stranke uz vladajuće koalicijske partnere uporno stajali na tome da se to ne objavi i to ste izglasali u ovom Viskom domu jasno većinom većinom dignutih ruku u Hrvatskom saboru. to je jedno. Kada se Kada se govori o pravima, o osobnim invalidninama Hrvatskih ratnih vojnih invalida, onda je prepoznatljivo u ovim tablicama koje su ovdje ovdje objavljene i da imamo kategorije od 1 do 10 invalida dakle Hrvatskih ratnih vojnih invalida koji primaju osobne invalidnine, ima onih koji su 20 ili 30% invalidi ima ukupno 26%. Dakle, 26%, iznos koji je predviđen u kunama od 1. 12. 2009. je 26%. Dalje imamo ove kategorije od 40 i više. Dakle, oni koji su dali dio svoga tijela, organ, koji su zaista invalidi kako netko reče u borbenom sektoru. Zaista nema tih novaca, nema tih nagrada, nema te naknade u bilo kojem obliku koja može nadoknaditi dio tijela. Ali gospodine ministre kako netko reče ja ne znam da li vi, ali ja u svojoj okolini poznajem i osobe koje su bile sa mnom na terenu bile sa mnom na terenu specijalne policije i osobno sam nuđen da napišem ratni put i zatražim invalidnost jer to nije problem. Ali nisam to htio. Ali su to učinili i za ovih 15, 16 godina rata ostvarili putem ovih tablica i davanja znatno veće prihode od moje plaće. Jer ja nisam htio, nisam išao u rat da ostanem invalid, nego da ostanem živ i da oslobodimo Hrvatsku i to je bio moj jedini cilj. Ali postoje te razlike. A znam osobno sada pouzdano znam da su bili sa mnom jednako, vratili se jednako živi i zdravi i da nije bilo tih incidenata te vrste koji bi doveli do invalidnosti. Čak što više ima takvih osoba koje zauzimaju visoke pozicije u izvršnoj vlasti grada Broda ili u bolnici u Slavonskom Brodu vršeći vrlo odgovorne poslove od kirurga, neurokirurga itd. unatoč invalidnosti. Pa kakva je to onda invalidnost? Poznajem i osobu nažalost, koja je dobila zaostatke zbog oslobađanje od doprinosa na plaću za 10, 12 godina u iznosu od 320 tisuća kuna u komadu. Nemojmo zatvarati oči pred nepravdom i nepravilnosti. Rekao sam odmah u početku, zato sam sam ljudi koji su sudjelovali, a poglavito oni koji su ostavili svoj dio tijela, ekstremiteta, a za njih nagrade nema jer zaista nitko ne može platiti svoju ruku, nogu, oko itd. njemu se to ne može platiti i ne može mu se vratiti. Ali način na koji je sustav uređen i mogućnost koja je data da se u visokom stupnju javi broj invalida koji objektivno gledajući kada gledamo komisije civilne, mirnodopske, Invalidskog fonda, onda vidimo bitnu onda vidimo bitnu razliku u stupnju ocjene invalidnosti kod istih. Ajde uzmimo potres mozga, za potres mozga je 20% kod branitelja. A za potres mozga nemate ni kod Croatie u prometnoj nezgodi dobijete nula kuna. Tako isto i u ... mirnodobskog radnog invalida. Nadalje, dobivam vrlo često pitanje od ljudi koji su po 40 godina radili u firmama zašto postoji tolika razlika. Ja ne kažem da za one, opet stekli invalidnost nažalost u ratnom djelovanju, koji su zadobili invalidnost, ali kada gledate tu razliku kod tih mirnodopskih invalida gdje moj pacijent koji je ostao bez noge na radnom mjestu ima 6 puta manju naknadu za invalidnost u odnosu na… Ja ne kažem da je ova prva velika nego ova je mala za radne, iako to nije predmet današnje rasprave, ali zaista je bitna, zaista je ogromna razlika, a onih ima 220 tisuća mirnodopskih invalida. Zna bolje Hrelja nego ja, jer to je njegova stranka i njegovi ljudi da kažem. Vidim ovdje da je vršena i određena revizija ovih 566 slučajeva za prošlu godinu, ima i način na koji je vršena i rezultati te revizije. To je dakle samo povjerenstvo, ministarstva i mirovinsko se razlikuju u tome što je uzrok invalidnosti, uglavnom je na tome, a ne po visini invalidnosti nema nekih bitnih razlika. Kada se govori u ovom izvješću o mirovina pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji i kada se razvila rasprava oko toga, a pogotovo u svjetlu istupa predsjednika Republike u Sarajevu onda treba reći jasno i glasno da je Republika Hrvatska priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu, da je hrvatski narod glasao u Bosni i Hercegovini glasao za samostalnu Bosnu i Hercegovinu, da je prvo ratno djelovanje u Bosni i Hercegovini bilo u Ravnom, dakle u hrvatskom selu u Hercegovini, da je rat otpočeo napadom zapravo iz Bosanskog broda na Slavonski brod pa bi mogli i mi proglasiti agresiju Bosne i Hercegovine na Republiku Hrvatsku po tome, gdje su prve granate počele padati po Slavonskom brodu 8. ožujka '92. godine sa teritorija Bosne i Hercegovine. Prema tome, da je Republika Hrvatska izdašno pomagala Bosnu i Hercegovinu, od goriva, oružja, streljiva itd. pa do prelaska da kažem mudžahedina i vehabija preko teritorija Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu bez ikakvih problema, da je zbrinula stotine tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. I kako, otkuda onda ovakve primisli da je Republika Hrvatska ama truna jednoga agresor u Bosni i Hercegovini? Dakle podijelili smo agresorsku krivicu sa Srbijom, zapravo pravim agresorom na Bosnu i Hercegovinu. To nije dobro, to ne valja. Prema tome, ne može se reći da su pripadnici HVO-a bili agresori na Bosnu i Hercegovinu, a evo mi im dajemo mirovinu. Pa to je smiješno, to je žalosno zapravo. Bilo bi smiješno da nije žalosno. I još spominjanje Ahmića kao, pa zločin je pojedinačan, ne može se nitko ispričati u ime Republike Hrvatske jer Hrvatska država nije imala takvu politiku agresorsku prema Bosni i Hercegovini nego se može samo za pojedinačne slučajeve, za individualne zločine ispričati. Imao bih još štošta govoriti o ovome, 6 milijardi i 200 milijuna, 300 milijuna kuna je 5% proračuna Republike Hrvatske dakle u ove svrhe, a evo nisam stigao, već mi svijetli crveno, i u onim troškovima koje imamo oko

Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo ja bih se nakon ovog izlaganja po klubovima htio zahvaliti u biti na korektnom izlaganju. Posebice bih zahvalio, nema ga tu, gospodinu Kotromanoviću koji je korektno diskutirao i pokazao da se o ovom pitanju može razgovarati bez često puta nepotrebne politizacije i da se može na jedan konstruktivan i prihvatljiv način i o ovoj problematici diskutirati. Odgovorio bih i na nekoliko pitanja koje su kroz raspravu po klubovima postavljani. Prvo, rekao bih da ovo izvješće u ovoj godini nije ni po čemu posebno u odnosu na ranija izvješća, da je to jedno standardno izvješće, da su i ranijih godina u biti bila ovakva izvješća jer su rađena po istom obrascu sa sličnim podacima. Kada razgovaramo, a dosta se doticalo razgovora oko registra i ove podjele, mislim da je sasvim logično da u registru postoji i borbeni i neborbeni sektor i da smo to napravili upravo zbog toga da bi nastojali vrednovati tako taj doprinos u Domovinskom ratu jer, složit ćete se nadam se sa mnom da nije isto biti na prvoj crti ili biti u logističkoj bazi 10 km ili 20 km od prve crte bojišnice, a nedvojbeno je da je i onaj koji je u logističkoj bazi u funkciji obrane i da ima pravo da ima status hrvatskog branitelja. Dakle, zbog toga je i napravljena ta podjela na borbeni i neborbeni sektor. Činjenica je da su kao i gospodin Grubišić, neki jedno vrijeme bili u borbenom sektoru, a drugo vrijeme su bili u neborbenom sektoru što je sasvim logično. Naravno da smo nezadovoljni što je došlo i do povećanja broja nezaposlenih hrvatskih branitelja, ali i tu se vide posljedice krize, recesije koja pogađa i našu zemlju. Ali bih htio reći da briga, a gospodin Kotromanović je govorio o tome da se napravi nekakav popis najugroženijih branitelja, da se to vodi u ministarstvu, da briga o braniteljima ne može i ne smije biti samo briga resornog ministarstva ili Vlade Republike Hrvatske, nego to treba biti briga cijelog sustava, dakle i jedinica lokalne i regionalne odnosno područne samouprave pa u krajnjoj liniji i svih nas kao građana. se tiče gospodina Kajina, on je izrekao tu čitav niz netočnosti koje bi trebalo zaista vremena i vremena da se to sve elaborira. Ali jedno je apsolutno sigurno, mi znamo točno koliko je ljudi branilo državu državu odnosno koliko je ljudi sudjelovalo u Domovinskom ratu i taj podatak smo objavili prije tri godine kada je završen Registar hrvatskih branitelja i on je poznat kao što je poznat i stav Vlade zbog čega čega nismo za objavu Registra hrvatskih branitelja. I ne radi se ni o kakvom nervoznom, paničnom ili kako je to gospodin Kajin nazvao reagiranju Vlade nego se radi o jednom principijelnom stavu koji je isti od prvog dana pa zaključno i sa ovim zadnjim raspravama koje smo vodili. I ključni onaj argumenat je uvijek bio da postoje zakonski propisi koji priječe objavu registra i dok se oni ne izmijene da se registar ne može objaviti. A ja sad pitam ovdje kako urediti članak 37. Ustava Republike Hrvatske koji jamči svakom građaninu u ovoj državi zaštitu njegovih osobnih podataka. Hoćemo li u tom članku staviti da Ustav jamči zaštitu osobnih podataka svima osim hrvatskim braniteljima. Je li to rješenje? Strane Vlade kažu imaju uvid u registar. Pa naravno da nemaju. Društvo za upravljanje imovinom Fonda hrvatskih branitelja Erste invest je osnovano po hrvatskim zakonima, registrirano je u Hrvatskoj. Tko je vlasnik nije ključno pitanje. Osim tog Erste invest ima samo dio podataka iz jedinstvenog registra, a to su podaci koji se ne odnose na ratni put. Tako da nema nikakve bojazni da bi po toj osnovi moglo biti bilo kakve manipulacije sa podacima iz registra. Ovo što je uvažena saborska zastupnica gospođa Hursa rekla ne znam gospođo odakle vam podaci da je 2003. bilo 20000 mirovina. Nije bilo, bilo je puno više. Bilo je oko 40 i, između 40 i 50. Ne mogu točno sad reći. Taj broj je povećan u zadnjih šest godina, ali ne za 40000 što bi proizašlo iz ovoga o čemu ste vi rekli. 2003. godine kao i sada je bilo otprilike isti broj obiteljskih mirovina kao i sad. Što se tiče objave registar, nije objavljen registar Hrvatskih branitelja nego je objavljena jedna od baze podataka u MORH-u koje su se koristile za izradu Registra hrvatskih branitelja i nije bilo nikakvog hakerskog upada u informatički sustav ni MORH-a, ni Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, nego je riječ o tome da su naprosto podaci s kojima su raspolagali u MORH-u ili u Ministarstvu obitelji i branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a istraga će to utvrditi ukradenim. Hvala lijepo.

broja braniteljskih mirovina. Prema izvješću zakona iz 2003. godine bilo je oko 20000 osobnih mirovina, znači mirovina hrvatskih branitelja dok ih je danas 51000. Znači, brojka je narasla sa 20 na 51000 ili oko 5000 godišnje. Hvala. Pojedinačna rasprava. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku ću reći da kao hrvatska braniteljica i zastupnica u Hrvatskome saboru pozdravljam i podržavam Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine a koje je Vlada Republike Hrvatske dostavila Hrvatskome saboru na raspravu i usvajanje uz sljedeće argumente i iz sljedećih razloga. Prije svega pozdravljam iscrpnost i transparentnost ovoga izvješća koje kako je to danas već jedna kolegica rekla ovo izvješće ima i formu i sadržaj. A mi koji dobro znamo one o kojima ovo izvješće govori znamo da ima i dušu i koji do u detalje daje pregled svih prava utvrđenih zakonom s brojem korisnika i iznosom sredstava koje je Hrvatska država izdvojila za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihove obitelji najzaslužnije za stvaranje samostalne i demokratske Hrvatske države koju danas imamo i u kojoj živimo. I kad o njima braniteljima kolegice i kolege govorimo nemojmo zaboraviti da najviše o sebi kazujemo. Nemojmo zaboraviti da 13 godina, jer ovo Izvješće za 2009. je 13 godina po završetku Domovinskoga rata još uvijek tražimo, ekshumiramo, identificiramo i sahranjujemo posmrtne ostatke hrvatskih branitelja, pa ih je tako u 2009. godini sahranjeno 17 a umrlo ih je 1890 od kojih 254 sa statusom hrvatskih ratnih vojnih invalida od kojih čak 5 iz sto postotnih druge grupe i četvorica sto postotnih prve grupe. Pohvaljujem i hrvatsku Vladu i predsjednicu hrvatske Vlade gospođu Jadranku Kosor osobno na dosljednosti i odlučnosti da u ovim teškim vremenima recesije i gospodarske krize najosjetljivijim skupinama društava koje uz umirovljenike, rodilje, djecu pripadaju i branitelji i članovi njihovih obitelji ne smanjujući opseg zakonom utvrđenih prava. A da je tome tako potvrđuje i iznos od 6,3 milijarde kuna izdvojenih za provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja. I čini mi se ne manje važno pozdravljam i pravo vrijeme dostavljanja ovoga izvješća što svjedoči ne samo o poštivanju rokova nego i o kontinuiranom i ažurnom praćenju svih podataka u resornom Ministarstvu hrvatskih branitelja. Kad kažem da je izvješće dostavljeno u pravo vrijeme mislim na inicijative i zahtjeve koji su sve glasniji i s najviših mjesta u Hrvatskoj državi pokrenuti, a čuli smo u raspravama i danas ovdje u Hrvatskome saboru o potrebi objave registra hrvatskih branitelja unatoč svim zakonom utvrđenim razlozima o opravdanosti i tajnosti navedenoga dokumenta koji sadrži ratni put svakog hrvatskog branitelja i usprkos činjenici da niti jedna zemlja u svijetu nije objavila popis svojih branitelja. A upravo podaci izneseni u ovom Izvješću u poglavlju 7. u kojemu se govori o Fondu hrvatskih branitelja i o registru hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, u kojemu se daju podaci o rasporedu hrvatskih branitelja prema borbenom i neborbenom sektoru, a raspored prema izdavateljima potvrda o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dakle Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova, o broju branitelja po prvom ulasku u postrojbe hrvatske vojske ili Ministarstva unutarnjih poslova po godinama od '90. do 1996. gdje je jasno da upravo ratne 1991. godine je zabilježen najveći broj prvog ulaska branitelja u ove postrojbe i prikaz broja dana sudjelovanja u Domovinskome ratu za sve branitelje u registru. da sam, da imam status hrvatskog branitelja, bila mi je čast, imala sam tu privilegiju da sudjelujem u Domovinskome ratu i čast mi je što i danas pripadam onoj skupini, najvećoj skupini hrvatskih branitelja koji ne koštaju ovu državu ništa, i koja, i zbog toga odbijam i u ovoj svojoj raspravi …/Ne razumije se./… kolega Kajin rekao da su branitelji teret u sustavu. Branitelji ne mogu biti teret u sustavu, pa oni su se borili za neovisnost i samostalnost demokratske hrvatske države. Zašto sam rekla da je ovo pravo vrijeme. Pa evo iz svih ovih razloga koje sam iznijela, a navedeni su i daljnji u ovome izvješću, najvećim dijelom su dokinuti razlozi koje su zagovaratelji objave registra navodili kao ciljeve sređivanja stanja u braniteljskoj populaciji, i zbog toga su danas …/Ne razumije se./… kad su kolege u ime klubova koji su se posebno isticali u zagovaranju objave registra, tonovi koji su danas malo splasnuli, sigurna sam da neće stati na tome. Nije u redu iznositi neistine o hrvatskim braniteljima, jer znamo koliko su oni osjetljiva i senzibilizirana socijalna skupina, kako na njih to djeluje. Kolega Bilonjić je iznio što znači i kako se reflektira i odražava objava i ova nelegalna objava, ne bih rekla registra kako je ministar rekao nekog radnog materijala kojim se netko poslužio da ponovno podijeli hrvatske branitelje i da izazove, odnosno da skrene pozornost sa drugih puno važnijih tema u hrvatskome društvu i u hrvatskoj državi. Sramotno mi je da su ponavljali, da se zalažu za odvajanje žita od kukolja, jer za to nije potrebna objava registra, ministar i ministarstvo, odnosno Vlada u dostavljenome izvješću jasno kaže i iznose podatke da se revizija provodi sve ovo vrijeme, daju se podaci koliko je branitelja izgubilo status, a i svima zainteresiranima postoje popisi i u Ministarstvu obrane, i u Ministarstvu unutarnjih poslova, i može se ako se zna da postoji nešto što nije sukladno zakonu, može se prijaviti i nadležne institucije hrvatske države, odradit će svoj posao. Kad govorim o dijelu nezaposlenih, već su spominjani, pozdravljam sve mjere hrvatske Vlade koja je dala na zapošljavanje hrvatskih branitelja, međutim ovaj broj od 24 tisuće 375 branitelja, to je sa krajem 31. prosincem 2009. godine ili 8,4% ukupne populacije nezaposlenih u Republici Hrvatskoj, ako pogledamo da su branitelji u dobnoj skupini, ja sam zbrojila dvije, onu od 45 do 50 i onu od 50 do 54, u toj kategoriji je 10 tisuća 148 branitelja ukupno 29,3% njih. Pozivam sve čelnike jedinica lokalne, područne samouprave da poštuju odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima, da im daju priliku za za zaposliti se. Ni tu nisu hrvatski branitelji privilegirani, jer je zakon jasno rekao da pod istim uvjetima hrvatski branitelji imaju prednost. Iz svega navedenoga podržavam i još jednom pohvaljujem izvješće o ostvarenju

Već ste počeli isključivati. Čemu? Kako se odnosimo započeo bih ovim riječima, kako se odnosimo prema hrvatskoj državi, njezinim institucijama, koliko razvijamo vrijednosti demokratskoga sustava, solidarnosti, pravde, poštenja, koliko se borimo protiv kriminala i korupcije u hrvatskom društvu, takav nam je odnos i prema Domovinskome ratu i prema hrvatskim braniteljima. Nema potrebe da ovdje jedni druge uvjeravamo tko voli više Hrvatsku, jednostavno nije popularno citirati bivšega premijera koji je rekao otprilike, ipak ću morati ne dozvoljavam nikome da više voli Hrvatsku od mene samoga. Mnogi se tih riječi, odnosno toga čovjeka žele zaboraviti, ali to je tako. I danas kada govorimo o ovoj bitnoj temi za hrvatske, ne samo hrvatske branitelje, već i za društvo u cjelini, treba isključivo ostaviti emocije po strani, i baratati činjenicama, pokušati baratati činjenicama, sve u dobroj namjeri da ako ima nečega lošega u sustavu da se on popravi. Na početku pohvalio bih samo izvješće. To je korektno, dobro, precizno napravljeno i kada bi se uspoređivala sva ona izvješća '97., '98., pa 2000., 2001., 2002. i do danas to bi bilo jedno interesantno štivo. Sve ono što je zapisano ili ono što nije zapisano, što je prešućeno sve bi to govorilo o vremenima koja su iza nas. Možda i kvaliteti ovoga izvješća i brzini kojoj je ono došlo, jer se radi o travnju mjesecu, a uvijek smo ga nekako ili 5. ili 6. ili 7. mjesec rješavali, možda je tome doprinijela, što bi se reklo i nova metla u ministarstvu, jer svaka metla, nova metla bolje mete. Ali dobro, ostavimo to. Vratimo se na onu bit. 10 godina ovdje na ovome mjestu, možda malo repozicioniran u ovim klupama, ali temeljno promišljanje sam zadržao, da možemo trošiti onoliko koliko zaradimo. Najčešće se na te riječi odmahivalo rukom, ismijavalo, govorilo da se politizira i ne znam što. u dodatku rekao i da će nas to pogoditi, takvo neracionalno ponašanje, kao bumerang u glavu. I taj bumerang se lijepo vratio. I danas je interesantno da dok čitava država govori o krizi, o gospodarstvu koje je u rasulu, o mjerama koje Vlada sa premijerkom koja je dobrim dijelom kreirala ovaj sustav, pokušava iznaći rješenja da brod ne potone, mi danas uopće ovdje ne spominjemo krizu. Kao da kriza nije dotakla i ovaj segment skrbi za hrvatske branitelje. 10 godina govorim o tome što je dobar sustav skrbi, ono što imaju pojedine zemlje u svijetu, ono što smo mi kopirali od njih, djelomice i izmijenili, sve u dobroj namjeri. Dobar sustav skrbi se zasniva na kvalitetnom zbrinjavanju svih težih stradalnika, potpunom zbrinjavanju obitelji poginulih i smrtno stradalih u ovom slučaju hrvatskih branitelja i zapošljavanje svih onih koji su sposobni raditi uz sve mjere koje se primjenjuju, školovanje, doškolovavanje, prekvalifikacija itd., i istovremeno uz zdravstvenu zaštitu svih svih branitelja. Znači, ne trebaju nam veteranske bolnice kao u SAD-u jer je naš sustav zdravstvene skrbi u tom segmentu kvalitetniji, odnosno sveobuhvatniji. I istovremeno ono što, jer sve države su se suočavale i sa nepravilnostima sa kojima se i mi suočavamo, i sve su one to priznale i pokušale to riješiti. I zbog toga je potreban i sustav kontrole, mehanizam kvalitetne kontrole. Ništa više, ništa manje. Naravno, jednostavno je to reći, malo teže je to sprovesti, ali kada vidimo da fondovi koje smo sada osnovali i zaklade, zaklada, uspješno funkcioniraju. A zašto uspješno funkcioniraju? Zato što imaju kontrolni mehanizam. Postavlja se pitanje, a zašto onda to nismo primijenili i na sve ostalo? Ili zašto to nismo primijenili '90-ih godina kada su neki drugi fondovi završili, usuđujem se reći, u kriminalu? Kako tada se nije moglo, a sada se može? Sazrijevanje svijesti, svi smo iskusniji, možda i kvalitetnija oporba. Stvari su otišle, moramo priznati, dobrim dijelom u krivo. Ali sada se ne nadjačavamo tko je kriv za to ili zašto su otišle. Dijelom zbog političkih okolnosti, dijelom iz dobrih namjera, dijelom iz kupovine biračkoga tijela, dijelom iz nekih drugih razloga. Sada je temeljno pitanje što učiniti da sustav postane održiv? Jer sustav skrbi za hrvatske branitelje je neodrživ, a to tvrdi ne ja, to tvrdi sama Hrvatska vlada. A sada ću vas pokušati uvjeriti, i vas gospodine predsjedavajući kad me ovako lijepo gledate, kako to tvrdi Hrvatska vlada. A ona to tvrdi na najmanje 3 načina, moguće i na više, ali ja sam izdvojio 3. Preraspodjelom, izmjenom Zakona o pravima hrvatskih branitelja i treće najavom smanjenja, posebno dijela sredstava u mirovinskome sektoru. Kada govorimo o skrbi za hrvatske branitelje, rekapitulaciju da napravimo, 6,2 milijarde je utrošak ove godine. Nešto veći nego prošle godine. 93% ide na mirovine, 5 milijardi plus 800 milijuna trajna prava. To su nekako zadane vrijednosti koje se ne mogu tek tako mijenjati niti je popularno da se mijenjaju. Ostaje 400 milijuna, ostaje 7% koji se mogu primijeniti za ostalih 15-ak, 16, 20 prava. Od tih 400 milijuna najviše je zdravstveno osiguranje i stambeno. I što se onda činilo? Mirovine rastu jer moraju rasti, broj korisnika je za 5 tisuća veći nego prošle godine i to je tako kontinuirano i tih 200 milijuna je preraspoređeno sa ostalih prava. Među ostalim zdravstvenog osiguranja sa 190 smanjeno je na 131 milijun 2009. u odnosu na 2008. godinu. I stambeno zbrinjavanje 234 na 122 milijuna, a to je negdje 160 valjda milijuna kuna plus određene korekcije i na drugim pravima. Pa uključujući i udruge stradalnika koje su dobile nekoliko milijuna manje. Ali to je beznačajno smanjenje. U svim tim ostalim stavkama i nema više mogućnosti za smanjenje. Drugo je izmjena zakona, sjetimo se da je Zakon o pravima hrvatskih branitelja izmijenjen u onome segmentu da je ponovno da je ponovno vraćena odredba iz Zakona 2001. godine da samo Hrvatski ratni vojni invalid, znači branitelj sa utvrđenim statusom HRVI-a može ostvariti i braniteljsku mirovinu. Zašto je to napravljeno? Zato što je broj zahtjeva enormno narastao, a novca nema. I sad da tu previše ne dužim, i broj 3, to je najava smanjenja opet u mirovinskome sektoru. Jer priznali vi to ili ne 5 milijardi kuna sa tendencijom porasta, daljnjega uvećavanja broja umirovljenih hrvatskih branitelja, će predstavljati problem za ministarstvo, odnosno za Vladu. Sada je pitanje na koji način će se tome doskočiti? Da li jednim sustavnim rješenjima, a ima nekoliko mogućnosti koje su opet više ili manje nepopularne, ili će se ići u linearno smanjivanje kao što neke susjedne države rade koje nisu također sposobne provesti jednu jednu sveobuhvatniju reformu. Pa će onda vjerojatno uslijediti po nekoliko stopa smanjivanje onih koji imaju veće ili one koji imaju manje mirovine. Ja se nadam da do toga smanjivanja neće doći da opet ne bih ja postao kriv za to. I zato pokušajmo iznaći jedno sveobuhvatno rješenje. Ovaj registar i njegova objava, budući se o tome govori, može se objaviti, ali ne objava radi objave već objava radi jednoga sustavnog rješenja ovoga sustava kojeg nazivamo sustav skrbi za hrvatske branitelja. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Iz izvještaja je vidljivo zapravo da se u onim svojim bitnim dijelovima provodi dobro, a naročito da se najviše ostvaraju prava na različite oblike financijskih isplata. Ja bih zapravo ovo izvješće koje ima, prikazuje i dobre i loše strane, gledala kao snimku stanja s tim da to može svima nama, naročito vama iz ministarstva zapravo poslužiti kako možemo sutra bolje djelovati prema našim braniteljima. Zapravo ovo služi da se prikaže sve što se radilo, ali isto tako nadam se da ćete vi u ministarstvu uvažiti sve ove naše primjedbe koje iznosimo tijekom naših rasprava. Osvrnula bih se samo na par stvari unutar izvještaja. Evo npr. stambeno zbrinjavanje koje se zapravo sporo realizira. Razlozi takve spore realizacije su naravno i odnosi se na ovo vrijeme u kojem se nalazimo, vrijeme recesije, vrijeme krize u kojoj živimo. Ali isto tako postoje i drugi problemi kao što su recimo vrlo zamršeni imovinsko-pravni odnosi u pojedinim dijelovima, odnosno donošenje spore izmjene prostornih planova, te naravno nejednaka ekonomska snaga jedinica lokalne samouprave, jer mi znamo po pravima branitelja koja je dužnost lokalne samouprave zemljište odnosno infrastruktura. Prema tome, mislim da bi trebalo napraviti ubrzanje u donošenju akata na svim razinama od države do općina kojim bi se zapravo ubrzale procedura rješavanja stambene problematike. Naravno Ministarstvo branitelja bi trebalo ukazivati na te probleme, ali ja moram zapravo izraziti i zadovoljstvo i dobru suradnju i sa Ministarstvom branitelja i sa Ministarstvom okoliša u smislu toga stambenog zbrinjavanja. zbrinjavanja. Osvrnula bih se isto tako i na zdravstvenu problematiku, odnosno izvješće o zdravlju i psihosocijalnoj pomoći. Naime, branitelji i stradalnici su direktne žrtve, o tome uopće ne trebamo ponavljati. Međutim, ne možemo zaboraviti ni one druge posredne žrtve, a to su obitelji. Iz izvješća svih onih koji rade na psiho-socijalnoj pomoći branitelja svi oni ukazuju na to da ima sve viša zahtjeva ka pomoći iz obitelji, odnosno djece stradalnika Domovinskog rata odnosno branitelja. Isto tako znamo da su Hrvatsku branitelji češće obolijevaju i ukupna stopa smrtnosti nažalost je veća od ostatka populacije druge, naročito suicidi, naravno to je zbog psihotraumatiziranih branitelja. Braniteljima je najveći problem što postoji jedan nesklad svijeta za kojeg su se borili i ono u biti u čemu žive i kako žive. Prema tome, mislim da treba bez obzira što neki kažu da je dobro razrađen sustav zdravstvenog zbrinjavanja branitelja, mislim da to nikada nije dovoljno i treba raditi što više na tome. Ja moram reći da kao zamjenica gradonačelnika da sam suočena sa nizom zahtjeva za pomoć, da mi branitelji vrlo često dolaze i za pomoć za lijekove koje nisu na listi HZZO-a isto tako za pomoć i za ortopedska pomagala i za pomoć više od onog standarda koji je zapravo pružen. I moram ovdje se zapravo lokalna zajednica npr. naš grad Dubrovnik pojavljuje se kao korektiv i upotpunjuje te mjere zdravstvene zaštite sa razine države, mada sam mišljenja da ipak zdravstvena zaštita branitelja mora biti zadatak države s tim da moramo biti svjesni da neke jedinice lokalne samouprave jednostavno ne mogu pomoći braniteljima, jer zapravo nemaju s čim. Što se tiče spominjao se danas i Centar za psihosocijalnu pomoć. Vidljivo je iz izvještaja da postoji samo 16 zaposlenika i 131 honorarac. Prema tome, vidljivo je iz toga dijela da sama ta zaštita u smislu psihosocijalne pomoći ne može sa ovako malim brojem zaposlenika ostvarivati na jednom nivou. Prema tome, mislim da bi tu isto tako lokalna zajednica morala biti korektiva, pa ćemo evo u Dubrovniku moram ponovno istaći primjer da da smo u formiranju centra za branitelje gdje ćemo pokušati uz pravnu pomoć isto tako pružati i psihosocijalnu pomoć našim braniteljima. Osvrnula bih se još i na udruge branitelja. Mislim da postoji neracionalno financiranje velikog broja udruga. Da bi trebalo ići sa javnim pozivima i na taj način financirati programe, a ne same udruge ministarstvo bi trebalo poduzeti korake ka objedinjavanju udruga oko istovrsnih programa. I naravno kod svih programa gdje financiramo i ovdje je jako nužna efikasna evaluacija. Što se tiče objave registra, zapravo spadam u onu skupinu koja je za objavu registra. Naime, čemu mistificiranje. Bilo bi dobro da javnost čuje što postoji u registru, koje vrste podataka. Lome se koplja. Međutim, da li smo razmišljali da li je moguće da i sami branitelji odluče o tome da ili ne, referendumom. Npr. možemo iz registra poslati svim braniteljima pa da oni anonimno odluče da li su za objavu ili ne. Prestanimo mi o tome odlučivati, jer sam uvjerena da svakom pravom branitelju je čast da se njegovo ime objavi da je bio sudionikom toga, odnosno da je bio na braniku Što se tiče zapošljavanja, podržala bih zadrugarstvo, odnosno sajam zadruge Hrvatskih branitelja. Mislim da bi se trebalo raditi u smjeru da zadruge postanu i zadrugari i gospodarski subjekt, jer znamo da je problem zapošljavanja i da je 10% branitelja među nezaposlenim našim građanima. Naime, uključivanje branitelja u društvo, to bi trebao biti cilj, a ne getoizacija, odnosno da ih gledamo kao posebnu socijalnu kategoriju. Gledajući ih tako i radeći prema njima posebne programe mislim da bi to trebao biti jedan prelazni period ka glavnom cilju, a to je uključivanje u društvu. O mirovinskom sustavu je govorio kolega ispred mene. I još bi spomenula kolegu Grubišića koji je rekao ono što bih i ja ponovila u ime branitelja da nitko ne smije zatvarati oči pred nepravdama. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću kolegicu samo u jednom pogrešnom navodu, a to je da bi trebalo transparentno objavljivati natječaje da se financiraju programi. Pa ovdje kao što vidite u svakom naslovu piše da je financiranje projekata, udruga i programa udruga na državnom nivou 41 i na lokalnim nivou, zajedno sve još 107, znači 148 ukupno udruga sa programima, sa djelatnostima, kulturnim, športskim, pomoć djece, okupljanje djece, roditelja i svih ostalih programa koje udruge podnesu ministarstvu. Ocjenjuju se programi, a ne daje se novac nijednoj udruzi na ad hoc zato što ima toliko članova ili toliko simpatija od nekoga ministra ili bivše ministrice, nego baš po projektima i programima.

a to je kada govorite da bi se jedinice lokalne samouprave trebale uključiti kako bi polučili čim brže i bolje rezultate u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja koji sukladno Zakonu o statusu hrvatskih branitelja ostvaruju pravo na to stambeno zbrinjavanje. Međutim i ne želim ponavljati sve ovo što ste vi rekli, ali je činjenica jednako tako da i gradonačelnici odnosno načelnici općina koji su u obvezi ponuditi resornom ministarstvu, u ovom slučaju obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, infrastrukturno opremljeno zemljište kako bi u ovom slučaju ovo ministarstvo moglo ispuniti svoju obvezu sukladno zakonu. Jednako kao što se s vama, kolegice Šimac, neću složiti kada kažete da je, odnosno to je vaš problem, međutim držim da su centri za psihosocijalnu pomoć, županijski centri, a kojih je osnivač također Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, ostvaruju izvrsne ostvaruju izvrsne rezultate i u koordinacijskim pokretima rekla bih sa postojećim institucijama sustava, da su one odlično opremljene i kadrovski. Jednako kao što bih rekla da unutar postojećih centara ostvaruje odlična suradnja i sa kriznim centrima u provođenju nacionalne strategije, a jednako tako i u poboljšanju kvalitete života svih članova stradalih branitelja iz Domovinskog rata. Hvala lijepa. evo kolegice mislim da sam ja bila dovoljno jasna kad sam govorila o lokalnoj samoupravi, odnosno o ingerencijama kad govorimo o stambenom zbrinjavanju što treba napraviti lokalna samouprava odnosno što treba napraviti ministarstvo. I ovo što ste ponovili to je jasno jer sam i ja u svojoj diskusiji to rekla. A što se tiče županijskih centara za psihosocijalnu pomoć kako gdje, vjerojatno vi govorite iz svog iskustva, međutim i danas u diskusijama drugih kolega, mislim da je kolegica iz HNS-a rekla da bi trebalo terapiju prilagoditi potrebama pa je spomenula da se sve više povećava zapravo potreba za obiteljskom terapijom što se nažalost ne provodi u centrima za psihosocijalnu pomoć. Možda bi trebalo napraviti bolju suradnju prema centrima, obiteljskim centrima koji su isto pod ministarstvom istim pa možda bi se jedno i drugo spojilo pa napraviti za pomoć i braniteljima i njihovim obiteljima. Hvala lijepa. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, državni tajniče. Što se tiče samog izvješća kod mene imate +5 jer stvarno i transparentno, za svaku pohvalu ne samo izvješće što je napisano nego ono sve što je učinjeno zaslužnim braniteljima i ljudima koji su stvorili domovinu. No želim se malo između ostalog vratit na određene brojke i treba ih ponavljati možda cijelu ovu godinu da se ne priča o nekakvim privilegiranim 500 tisuća branitelja nego da u Republici Hrvatskoj samo invalidi koji imaju utvrđenu invalidnost primaju mirovinu. Njih je 51 tisuća 752 korisnika sa prosječnom mirovinom od 5336 i da koriste znači obiteljske mirovine 12216 obitelji sa prosječnom mirovinom od 7748. Znači samo ti ljudi imaju, ostali svi imaju samo određene udjele u fondu. Koliko nas je bilo, nažalost kao da mi u Republici Hrvatskoj nemamo ništa, pametnije nemamo ništa drugo raditi nego iz dana u dan samo pričamo o hrvatskim braniteljima kako su isprivilegirani pa onda čujete u raspravama hvala vam branitelji pa onda du po braniteljima, branitelji, branitelji pa opet tres po branitelju. Naime, malo ću prijeći i na drugu stranu Republike Hrvatske, u Bosnu i Hercegovinu pa ću kazati oko tih mirovina, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, njih u 2009. godini je bilo 5963, od toga 5537 sa prosjekom 2808 kuna ili obiteljskih mirovina 426 sa prosjekom 3578. bila je obrana, isključivo obrana hrvatskih prostora i prednji kraj obrane Republike Hrvatske, tamo gdje je bilo ustrojeno Hrvatsko vijeće obrane koje je imalo potporu, tamo agresor nije uspio okupirati Republiku Hrvatsku. I onda gledamo političare i visoke i niske i već tko se sve ne usudi nabrajati kako je Republika Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu Oni koji se ne sjećaju nek se prisjete '91. godine kad su pripadnici Jugoslavenske armije otišli iz Slovenije, dijelom iz Hrvatske, a došli iz Srbije, Crne Gore i ostalih mjesta u Bosnu i Hercegovinu, odakle je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, prostora Bosne i Hercegovine i okupirana je Hrvatska s prostora Bosne i Hercegovine, uistinu s prostora Republike Srbije. Tamo znači gdje nije bilo ustrojeno Hrvatsko vijeće obrane tamo su prošli lagano kao sir zato što nisu ni imali otpora u tome dijelu. I ako ćemo već o tim stvarima tko je na koga izvršio agresiju onda se sjetimo tko je pucao topovima prvo, a poslije toga tko je ušao tenkovima i sa pješaštvom u ovaj dio. Zašto je naraslo zašto iz godine u godinu imamo porast govorim kao vojni zapovjednik, kao čovjek koji je imao dosta iskustva. Naime, imate ljudi koji su '91., '92., '93. godine ranjeni. Demobilizirani su, otišli su raditi nešto. Prošlo je 17 godina. Tada je imao 40, sada ima 57 godina i više. Zbog tih ozljeda ne može raditi, jednostavno ne može raditi, poslodavac ga više ne drži. Ne može raditi niti privatno, ne može raditi ni u nekoj tvrtci. Nešto je morao tražiti. Otišao je na invalidsku komisiju, ja u njih ne sumnjam i taj dio odradio. Isto tako kad se priča o neborbenom sektoru, pa se priča za liječnike. Ja sam siguran da jedan veliki dio liječnika, medicinskih sestara, tehničara i onih čistačica koji su radili u Slavonskom Brodu. Govorim o Brodu zato što najviše znam ili .../Govornik se ne razumije./... u Županji, Vinkovcima na tim mjestima ili u Čakovcu gdje sam liječen, u Dubravi gdje su gledali svaki dan morali pilati ljudima, ranjenicima ruke, noge, vaditi im oko, razvaljene face, da su isto mogli sve ovisiti od čovjeka koliko je jak mogao je dobiti PTSP. Jedan moj veliki prijatelj i moj liječnik koji me operirao još davne '92. godine je došao u ispomoć iz Čakovca iz jedne prekrasne bolnice došli su u ispomoć na ratište. I onda je jednom mom vojniku morao otpilati dvije ruke, podlaktice i dvije potkoljenice. Dobio je PTSP. Nakon 10 dana me nije mogao prepoznati. Da, da, ne jedan. Znate koliko je tih slučajeva bilo? Prema tome, ne možemo sad kazati da netko tko je bio liječnik u bolnici ne može oboliti i da je on manje vrijedan nego ja što sam bio cijelo vrijeme sa puškom na prednjem kraju obrane. Ja se slažem da ne treba skrivati ništa. Invalidi koji ovih 51000 koji imaju, oni su svi bili na oglasnim pločama u svojim županijama ili 90%. Svi su tražili neka prava kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, poboljšanje uvjeta i svi su bili što je se desilo. Znači već su bili objavljeni. Ovi ostali nemaju nikakva druga prava. Evo danas na portalima čitajte čovjeka koji je bio branitelj, razvojačen, nema posla, 10 godina radi kao vozač iz Grubišnog Polja radi 10 godina prelazi granicu, ulazi u Srbiju izlazi za Rumunjsku. Nikad mu ništa, niti je na Interpolovoj tjeralici, niti je na popisu razmijenjenih podataka između Republike Hrvatske i Republike Srbije o potražnji za ratne zločine. Našli su lijepo njegov podatak. E sad ćeš bajo moj jer si ti ratni zločinac. Da li će to sutra još netko biti od tih ljudi koji su u transportu kroz Republiku Srbiju, da li će to Savo Štrbac sad uzeti sebi da napiše o svim tim ljudima da su u svojim mjestima počinili ratne zločine. Toga se treba bojati. Nije problem ni ovih 6 milijardi i 283 ili 6,3 milijarde kuna. Mislim da su to branitelji zasigurno zaradili. Ali ako se svi pozivamo i svi pričamo osim ja nikad to nisam kazao osim znači pojedinci, ne baš svi pojedinci pričaju ja znam ovoga, ja znam ovoga. Pa recite tko je to. Marković Marko stanuje na adresi toj i toj lažni je invalid pa neka se procesura. Mira Mirić je tamo, pa neka se procesuira. Ali daj već jedanput prestanimo pričati evo pomoći ćemo. Ne pomaže se hrvatskim braniteljima, oni su to zaslužili. Pa nema vojske svijeta koja neće svoju domovinsku vojsku nagraditi. I još bilo je riječ danas i o sudionicima narodnooslobodilačkog rata. Nemam ništa protiv toga. Poštivam sve one koji su bili '41. bili. Ali ne koji su okretali kape od '45. godine i '46. Četrdeset

je bio punoljetan. Znači sad bi trebao imati 90 godina. O tome se treba pričati. Ja znam da je na ovom popisu od 43000 pa to su nam ljudi pričali. Ima onih koji su dobili partizansku mirovinu iza pedesetih Prema tome, i o njima ja ne želim pričati. Oni su u sustavu i ono što bih poručio svim svojim kolegama poglavito onima koji su bili u ratu i na prvoj crti i oni u pozadini i u kuhinjama i u svim ostalima dajte da već jedanputa prestanemo pričati da imaju povlastice. Ako znate nekoga tko je krivi invalid, tko je krivi branitelj, ali nemojte svaki puta da raspravljamo da li je ovaj bolji, da li je onaj bolji. Sve što branitelji dobivaju sve su zaslužili. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, ja se pridružujem onima koji daju punu potporu ministarstvu i koji daju punu potporu ovom izvješću. Ja bih otprilike a na tragu ovog što je kolega Bilonjić kazao konstatirao sljedeće. Hrvatski branitelji koji jesu su zaslužili apsolutno svako poštovanje. Hrvatski invalidi Domovinskog rata su zaslužili apsolutnu skrb. S druge strane sve optužbe na račun lažnih branitelja, lažnih invalida mislim da unaprijed treba osuditi i odbaciti, dakle i takve pojave ali i takva govorenja bez argumenata i dokaza. Kada je u pitanju odnos, dakle prema stradalnicima Domovinskog rata, pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, kao čovjek koji dolazi iz 11. izborne jedinice, odnosno iz Bosne i Hercegovine onda se želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske koja je u to vrijeme, dakle još u prošlom sazivu Sabora napravila taj sporazum kojim su ja bih rekao pokrivene mirovine pravih, stvarnih stradalnika Domovinskog rata pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. I to je jedan ja mislim naprosto bio dug i Republike Hrvatske ali i značajna potpora nego općenito Bosni i Hercegovini kao što je svako investiranje od strane Republike Hrvatske značajna potpora na prostoru Bosne i Hercegovine, značajna potpora cijeloj državi. Evo danas ovdje na portalima možemo vidjeti između ostaloga posljedice nemogućnosti skrbi države prema vlastitim braniteljima. Bosna i Hercegovina na žalost u usporedbi s Hrvatskom stoji znatno lošije i onda ne znam evo vidim ovdje da branitelji u Sarajevu su imali izravan sukob sa policijom, a zbog toga jer su tražili ostvarenje prava, a na njih očigledno država kao takva Bosna i Hercegovina nije u stanju odgovoriti. Srećom i Bogu hvala da se u Hrvatskoj, da nema toga, da Hrvatska doista sustavno skrbi o svojim braniteljima. za Hrvate izvan Republike Hrvatske mi smo imali također ovo izvješće. Dali smo mu apsolutnu potporu i dotakli smo par pitanja vezanih za ovu problematiku. Jedno je model hrvatskih braniteljskih zadruga. Mi ga ocjenjujemo jako pozitivnim, jako dobrim i zahvalni smo predstavnicima ministarstva, ovdje nazočnom ministru i državnom tajniku, također vama gospođo, jer smo izvješće, između ostalo da držite jedan dobar kontakt sa braniteljskim udrugama i sa ministarstvom nadležnim za branitelje u Bosni i Hercegovini i mišljenja smo da bi bilo važno, kao jedan svojevrsni izvozni proizvod tih braniteljskih zadruga pomoći, poduprijeti braniteljske udruge i na prostoru, osobito Federacije Bosne i Hercegovine, i sad prije svega dakako mislim na pripadnike Hrvatskog vijeća obrane koji su se i u nekoliko navrata osvrtali i obraćali na koji način bi na određeni način uspostavili komunikaciju sa braniteljskim udrugama u Hrvatskoj i na principu obostranog interesa, dakle i suradnje, održavali i zaposlenost i dakako namicali sredstva za život. Zaključio bih svoje izlaganje svjedočenjem jednog mog dragog prijatelja, profesora izraelskog generala, inače profesora javnog zdravstva, koji mi je na pitanje o kako, ne znam državi Izrael skrbe o braniteljima, a s obzirom da je u to vrijeme bilo vrlo puno napisa koji su diskriminirali na određeni način branitelje, i o njima vrlo loše pisali u to vrijeme, o Hrvatskoj i više nego danas, a i danas ih ima, onda mi je on kazao sljedeće u Izraelu svi imaju jednaka prava, nitko nema više ili manje prava. Svi imamo jednaka prava, a branitelji imaju privilegije i to uopće nije sporno. Prema tome, što se mi toliko bojimo kazati da branitelj, ne bojimo nego izbjegavamo čak, obilazimo ih, i na određeni način obrazlažemo to što branitelji koji su stvorili državu, koji su dali dijelove tijela i zdravlje, imaju od države naknadu, nazovimo ih privilegijom, zašto ne bi imali privilegije, pa zaslužili su. Još jedna stvar iako sam se već na to osvrnuo, Bosna i Hercegovina je bila žrtva agresije, velikosrpske agresije, posljedice te agresije na Bosnu i Hercegovinu su bile teške za sve. U tom kontekstu treba promatrati i prijašnje ove rasprave koje su se ovdje vodile u Saboru, iako nisu predmet, ja sam sad vjerojatno izvan tog predmeta, ali se osvrćem na te rasprave koje su zapravo izgovarane ovdje a u kontekstu odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine za vrijeme rata. Ponavljam ono što sam već kazao, jer sam svjedok i sudionik tog vremena, da nije bilo Hrvatske, i humanitarne i svake druge, materijalne, čak i vojne i vojne, jer sva pomoć u Bosnu i Hercegovinu, kad govorim o Bosni i Hercegovini onda mislim prije svega na Hrvate i muslimane bošnjake, dakle jer oni nisu imali niti vojsku, niti naoružanje, niti bilo kakvu vrstu logistike, dok je druga strana preko Jugoslavenske narodne armije zna se imala sve, sve to je došlo preko Hrvatske, bilo morem, bilo kopnom, bilo kako bilo, ali samo i samo preko Hrvatske. Da nije bilo Hrvatske i potpore Republike Hrvatske Bosna i Hercegovina ne bi opstala i stoga nemojmo dopustiti nikakvu vrst politikanstva koje će zapravo nanijeti štetu i braniteljima ovdje i braniteljima u Bosni i Hercegovini …/Ne razumije se./… i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iako također nije predmet ovog izvješća, ali pozdravljam i vaša nastojanja i nastojanja Vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerkom kojim je sada i na ovom skupu u Bruxellesu i sa predsjednikom Obamom iskazala potporu Bosni i Hercegovini, i ulazak u NATO i koji iskazuje se ispred Vlade Republike Hrvatske ulazak u Europsku uniju jer je vrlo važno stabilnost okruženja, a stabilno okruženje je zapravo ja bih rekao prioritet i preduvjet i za dobar i siguran život i unapređenje standarda, a bez uključivanja Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije neće biti stabilnosti na tom prostoru, a to nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Hrvatsku. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, ministar Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Ja bih se prije svega zahvalio svima onima koji su sudjelovali u raspravi. Mislim da je u najvećem dijelu rasprava zaista bila vrlo korektna, dobronamjerna i na tome vam hvala, i kao što sam rekao u uvodu mislim da se dakle i o ovoj temi može raspravljati bez ikakve politizacije, konstruktivno i sa najboljim namjerama. Samo nekoliko stvari. Žao mi je što nema gospodina Pančića, ali želim mu reći ja ne koristim nikakvu metlu u ministarstvu, niti na bilo koji način drugačije radim nego što sam to radio i u prošlom sazivu u kojem sam bio državni tajnik i samo nastavljam onim uspješnim putem kojim je moja prethodnica kročila. Dobar dio rasprave se odnosio na temu objaviti registar branitelja ili ne. Ne želim to više širiti, ali bih rekao evo u ovoj završnoj riječi jedan ozbiljan razlog, netko je od zastupnika ga već i spomenuo, zašto držim i osobno da registar hrvatskih branitelja ne bi trebalo objaviti, je ova službena bilješka koju imam iz veleposlanstva RH u Srbiji, i ovaj slučaj koji se spominje zadnjih dana uhićenje hrvatskog državljanina Veljka Marića za navodni zločin u Republici Hrvatskoj, dakle ne u Srbiji ili u BiH, nego u Republici Hrvatskoj, navodni kažem zločin koji je na ugovoru o djelu vozio kamion jednog hrvatskog obrtnika i koji je najmanje 10-ak puta išao tom rutom preko Srbije u Bugarsku i vraćao se tom rutom u Hrvatsku, naravno nazad i nikada nije imao problema do trenutka dok nije objavljen registar hrvatskih brantelja. I ovdje u ovoj službenoj bilješci iz ministarstva se kaže, između ostalog, da je istom rutom u više navrata bez ikakvih poteškoća ulazio i izlazio u Srbiju i iz Srbije, za zaključit je da je sporna objava podataka o hrvatskim braniteljima doprinijela ovom uhićenju. Ili slučaj jednog hrvatskog branitelja koji se oženio i živi u Banja Luci i koji je zvao ravnatelja Državne agencije za zaštitu osobnih podataka onog trenutka kada je objavljen tzv. registar na internetu ne znajući jednostavno što čini i moleći i preklinjući ga, a to ste mogli pročitati i u razgovoru sa ravnateljem u "Slobodnoj Dalmaciji", da se ni slučajno ne objave podaci o hrvatskim braniteljima jer on nije siguran hoće li izvući živu glavu. Ako to i uspije njemu nema opstanka u toj sredini. Dakle, moramo voditi računa i o takvim čisto praktičnim razlozima i ne dovesti u pitanje sudbinu ni jednog od onih 501 tisuću 666 koji se nalaze u registru hrvatskih branitelja. Još jednom hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu, prekidam sjednicu, nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o prijedlogu Zakona o humanitarnoj pomoći. Hvala.